kolega Srpak, izvolite.

prvi na redu Klub zastupnika SDP-a i poštovana kolegica Marić, izvolite.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

Nema zahtjeva za stankom pa ću onda pozvati poštovanu državnu tajnicu Mariju Pletikosu da predstavi Prijedlog Zakona o humanitarnoj pomoći. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. Poštovane zastupnice i zastupnici, područje humanitarne pomoći u RH regulirano je Zakonom o humanitarnoj pomoći iz 2015. godine. Posebno značajan iskorak u spomenutom zakonu učinjen je uvođenjem modela razvrstavanja humanitarnih akcija prema svrhama njihova organiziranja što je omogućilo namjensku kontrolu svih sredstava iz svih akcija koje ispunjavanju

što dokazuju uvijek veliki odazivi na humanitarne akcije kada su u kratkom vremenskom roku pronađeni načini da pomognemo svojim sugrađanima u potrebi. na to zaista možemo biti ponosni, no iako ponosni što smo dio takvog senzibiliziranog društva nerijetko smo i svjedoci neugodnih prepirki preko medija po završetku akcija. O tome tko ima pravo koristiti neutrošena sredstva humanitarnih akcija ili tko određuje tko će dobiti pomoć. Velika društvena akcija se u tren pretvori u pitanje pojedinačnih interesa. Takve posljedice humanitarnih akcija ostavljaju gorak okus u ustima onih koji su odazvali čista srca. Ono što najviše zabrinjava jest činjenica da se takvim nedorečenostima važećeg Zakona o humanitarnoj pomoći obeshrabruju ljudi u njihovoj dobroj namjeri da pomognu svojim sugrađanima u potrebu. Ujedno pokazalo se da određene norme važećeg zakona otežavaju provedbu određenih inicijativa u prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći poglavito u situacijama izazvanim nekom krizom, nesrećom i katastrofom kada žurno treba zaštiti i spasiti što veći broj žrtava odnosno kroz različite humanitarne aktivnosti pomoći određenim pojedincima ili socijalno osjetljivim skupinama. Prijedlogom Zakona o humanitarnoj pomoći koji je pred vama stvorit će se preduvjeti za sustavan pristup rješavanju detektiranih problema i teškoća nastalih tijekom tijekom provedbe važećeg zakona, a cjelokupni normativni okvir uskladit će se s postojećim trendovima u prikupljanju i pružanju humanitarne pomoć. Prema ovom prijedlogu zakona za organizatore humanitarnih akcija stvara se poticajno i relaksirajuće okruženje vezano za provođenje humanitarne akcije jer se daje širi vremenski okvir za provođenje humanitarne akcije tj. mogućnost produljenja trajanja humanitarne akcije sa sadašnjih 90 dana za još najdulje 90 dana ako to zahtijevaju posebne okolnosti. Daje se mogućnost prekida humanitarne akcije ako je potreba korisnika humanitarne akcije podmirena ili je prestala ili su nastupile okolnosti koje priječe dalje provođenje humanitarne akcije. Oslobađa se obveze otvaranja računa za humanitarnu akciju ako se u akciji prikupljaju isključivo materijalna dobra. I omogućava se češće izvještavanje nadležnih upravnih tijela o provedenim humanitarnim akcijama bez obzira na njihov sadržaj u vidu redovitog, privremenog i konačnog izvješća. Uz to predloženim se zakonom stavlja naglasak i na slijedeće. Propisuju se jasni uvjeti za dobivanje rješenja kojim se odobrava organiziranje humanitarne akcije od strane nadležnog upravnog tijela u županiji. Korisniku humanitarne akcije se omogućava korištenje prikupljenih sredstava za podmirenje troškova od dana podnošenja zahtjeva za provođenje humanitarne akcije s tim da se apostrofira i njegova odgovornost za namjensko trošenje dodijeljene humanitarne pomoći, o čemu je dužan organizatoru humanitarne akcije dostaviti vjerodostojnu dokumentaciju. Uvodi se pojačana kontrola provođenja akcija i raspolaganja prikupljenim sredstvima, a sa posebnim naglaskom na obveze organizatora humanitarne akcije u odnosu na postupanje s prikupljenom humanitarnom pomoći, rokove dodjele pomoći korisnicima, te postupanje s financijskim sredstvima i materijalnim dobrim preostalim nakon završetka humanitarne akcije. Uvodi se iznimka kojom se u nadležnost ministarstva stavlja postupanje s neutrošenim financijskim sredstvima i ne dodijeljenim materijalnim dobrima iz provedene humanitarne akcije i njihovo usmjeravanje u korist određene odobrene humanitarne akcije čija je svrha zaštita života i zdravlja ljudi, npr. liječenje djece, nabava medicinskih uređaja i opreme, smanjenje uzroka i posljedica katastrofa, velikih nesreća i kriza uzrokovanih ljudskim djelovanjem, aktivira se u roku od 90 dana od, od dana podnošenja Konačnog izvješća o provedenoj humanitarnoj akciji u kojem su navedeni podaci o postojanju neutrošenih financijskih sredstava ili ne dodijeljenih materijalnih dobara. Napominjemo da se temeljem važećeg zakona spomenuta iznimka mogla aktivirati vezano za neutrošena financijska sredstva, ali ne i za ne dodijeljena materijalna dobra, te da je ministarstvo nadležno za socijalnu skrb moglo postupiti samo uz suglasnost Vlade RH, donijeti rješenje kojim organizator humanitarne akcije se nalaže uplata sredstava na račun određene humanitarne akcije. Predloženi zakon donosi značajne promjene u reguliranju stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, a što je vezano za način priznavanja statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći, definiranje subjekata koji nadležnom upravnom tijelu mogu podnijeti zahtjev za priznavanje priznavanje statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći, definiranje uvjeta koje moraju ispuniti navedene neprofitne pravne osobe u svrhu pribavljanja rješenja o priznavanju statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći humanitarne pomoći s posebnim naglaskom na način podnošenja programa rada, kao i razdoblje njegova trajanja od godinu dana, dodatni uvjet koji moraju ispuniti neprofitne pravne osobe kojima je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći registrirana djelatnost, a koji se odnosi na provedbe, provedene humanitarne akcije u razdoblju od 2.g. prije podnošenja zahtjeva za stjecanje statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći u ukupnom trajanju od najmanje 200 dana i koje nisu organizirane u isto vrijeme. Ovim prijedlogom zakona se uvodi jedinstvena elektronička evidencija humanitarne pomoći koja poslovnim procesima vezanim za područje humanitarne pomoći daje novu dimenziju, te omogućava da se na temelju podnesenih zahtjeva donesenih rješenja i zaprimljenih izvješća u vezi humanitarne pomoći prikupe podaci o organizatorima prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći, te o korisnicima humanitarne pomoći, što predstavlja doprinos predloženog zakona digitalnoj transformaciji. Pored spomenutih promjena koje svakako predstavljaju iskorak u ostvarivanju osnovnog cilja Zakona o humanitarnoj pomoći dodatno su poboljšani i postojeći instituti kojima je regulirano područje humanitarne pomoći. Uređuju se obveze stalnih prikupljača humanitarne pomoći prema nadležnim upravnim tijelima glede načina dostavljanja godišnjih izvješća i programa rada za tekuću godinu, te se usklađuju rokovi za njihovu dostavu nadležnim upravnim tijelima s rokovima definiranim u pozitivnim propisima u RH koji se odnose na obvezu dostavljanja izvješća prema tijelima javne vlasti, najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu umjesto dosadašnjeg do kraja siječnja tekuće godine. Kroz nadzor provedbe godišnjeg programa rada i mogućnost ukidanja rješenja o statusu stalnog prikupljača humanitarne pomoći onim organizatorima koji ne provode svoj program odnosno nisu aktivni u prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći omogućit će se dodatno profiliranje organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći. Ujedno stalnim prikupljačima humanitarne pomoći omogućit će se pojašnjenje razloga ne provođenja aktivnosti iz programa rada bilo da su oni uvjetovani određenim trendovima u prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći ili nepredvidljivim situacijama i pojavnostima kojima smo kao društvo izloženi. Definiraju se rokovi u kojima je nadležno upravno tijelo dužno odobriti zaprimljeno izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći 60 dana od dana zaprimanja, te se određuje rok za javnu dostupnost izvješća na mrežnim stranicama nadležnog upravnog tijela. potpunije se razrađuju načini vođenja evidencija u elektroničkom obliku i propisuje obveza njihovog ažuriranja i dostupnost javnosti na mrežnim stranicama upravnih tijela i ministarstava, pojačavaju se mehanizmi kontrole prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, te se proširuje opseg prekršajnih odredbi i povećava visini novčane kazne za prekršaj koji počini organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, a sve u cilju sprječavanja zlouporaba prikupljenih financijskih sredstava odnosno materijalnih dobara. Poštovane zastupnice i zastupnici, nakon 8.g. primjene važećeg Zakona o humanitarnoj pomoći temeljem kojeg je u razdoblju od 1. studenog 2015. do 31. prosinca 2022.g. u RH evidentirano 215 stalnih prikupljača humanitarne pomoći, organizirano preko 2.400 humanitarnih akcija pruženo humanitarne pomoći u vrijednosti većoj od 196 milijuna eura za preko četri gotovo pet milijuna neposrednih korisnika. Želim reći da je pred vama prijedlog zakona kojem je osnovna svrha da država preuzme odgovornost za očuvanje visoko razvijene ljudske empatije koja postoji u hrvatskom društvu. Ta se odgovornost može preuzeti samo jasno uređenim zakonskim okvirom koji će omogućiti da humanitarna pomoć što brže dođe do onih kojima je najpotrebnija, a da se ne omogući bilo kakav oblik zlouporabe dobrih namjera ljudi u pomaganju svojim sugrađanima. Stoga vas pozivam da podržite Prijedlog zakona o humanitarnoj pomoći. Hvala. Hvala državna tajnice, možete se vratiti na svoje mjesto. Imamo 21 repliku prvi je na redu kolega Srpak, izvolite. **Srpak, Dražen Uvažena državna tajnice, kolege zastupnici. Humanitarni rad je nešto vrlo plemenito, kroz neke druge aspekte pomoći humanitarna pomoć je jedan od najznačajnijih vidova pomoći potrebitima, bilo da je to u elementarnim nepogodama, prirodnim katastrofama, bolesti ili siromaštvu. Koliko je humanitarna pomoć važna isto toliko je važno omogućiti njeno lakše provođenje te smo dužni zakonskim rješenjima to i osigurati. Drugi aspekt je vezan uz skupljanje humanitarne pomoći ili provođenje humanitarnih akcija je pak provoditi u skladu sa zakonom i spriječiti svaku moguću zlouporabu. Hoćemo li to ovim zakonskim rješenjima osigurati? Hvala. **Jandroković, Poštovani zastupniče hvala na ovom pitanju. Naravno da ćemo upravo ovim zakonom to i postići i evo sigurni smo upravo promjenama koje smo donijeli da ćemo i ubuduće moći sve bolje kontrolirati i da ćemo biti još transparentniji nego do sada. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Kujundžić izvolite. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovana, jeste li promišljali ili išli u smjeru jedinstvene digitalne platforme za sve oblike humanitarnih pomoći unutar naše domovine jedinstvene digitalne platforme u kojoj bi resorno ministarstvo ili netko treći imao potpuno jasan uvid količine prikupljenih sredstava, transakcijskih, nekakvih odnosa između uplaćenih sredstava i onome zbog koga se određena humanitarna pomoć treba. Mislim da bi to uvelike imajući u vidu prakse razvijenih zemalja uvelike olakšalo kontroli mehanizam i možebitno nenamjensko trošenje prikupljenih sredstava. Marija** Hvala. Poštovani zastupniče, evo smatramo i zapravo sigurni smo da će upravo iz ove evidencije sve biti vidljivo i transparentno. Hvala. **Karlić, Mladen (HDZ)** Hvala predsjedniče. Poštovana državna tajnice. Pa evo meni je drago da su građani Hrvatske pokazali uvijek visoku razinu društvene empatije kada su u pitanju odazivi na humanitarne akcije i nema akcije koja nije uspjela u Hrvatskoj u posljednjih sedam, osam godina. Mene zanima s obzirom da će se da smo čuli kad ste rekli da će prijedlogom zakona omogućit se produljenje humanitarne akcije, da li postoji mogućnost i ranijeg prekida humanitarne akcije? I druga stvar, zanima me jasno da postoji organizacijski troškovi uvijek kad se organizira humanitarna akcija da li one ograničene odnosno da li postoji nekakav pravilnik koliko zapravo i šta može ući u organizacijske troškove da ne bi neko organizirao pa veliki dio novca uzeo za organizacijske troškove? Hvala. Marija** Hvala. Poštovani zastupniče, evo trajanje humanitarne akcije može se prekinuti na zahtjev organizatora ako je potreba korisnika humanitarne akcije podmirena ili je prestala ili su nastupile okolnosti koje priječe dalje provođenje humanitarne akcije. U svakom slučaju evo želim obiti životni i upravo ponašat se tako da smo ovdje zbog toga da se problem što prije riješi tako ćemo i nastupati. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Poštovana državna tajnice. Hvalevrijedna je svaka pomoć i empatija naših građana koji se pridružuju humanitarnim akcijama, a zapravo intencija ovog zakona jest između ostaloga i transparentnost i sprečavanje zlouporaba. Od ovog velikog broja rješenja koja su izdana u ovom periodu od sedam i nešto godina 2.413 rješenja sigurno je bilo i zlouporaba, nešto čitamo po medijima, nešto možda niti ne znamo pa evo možete li onda s nama podijeliti obzirom da sve precizno pretpostavljam evidentirate, koliko je bilo zlouporaba i kakvi su oblici zlouporaba bili? Hvala. **Jandroković, Hvala na ovom pitanju. Dakle, ponavljam da u cilju što veće transparentnosti i zadovoljstva svih građana da smo išli u u izradu novog zakona. Da, pa svima je poznato iz medija da smo imali ove dvije veće zlouporabe i radilo se upravo o bolesnoj djeci tako da ne želimo da se tako nešto dogodi i zbog toga i sprječavamo (HDZ)** Kolegice Maksimčuk izvolite. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Uvažena državna tajnice. Kao što ste i sami rekli Hrvati imaju visoku razinu društvene empatije za pomoć svojim sugrađanima, predloženim zakonom će se jasnije definirati odredbe i stvaraju se preduvjeti za rješavanje onih poteškoća koji su detektirani tijekom prikupljanja humanitarne pomoći. Obzirom da socijalne samoposluge predstavljaju dodanu vrijednost u našem društvu jel one mogu dobiti stalnog prikupljača pomoći ovim prijedlogom zakona?

i zapravo socijalne samoposluge nemaju pravnu osobnost veći broj ima osigurano projektno financiranje, djeluju u okviru pojedinih udruga ili vjerskih zajednica koje imaju status stalnih prikupljača humanitarne pomoći, ali i status posrednika u lancu doniranja hrane prema Zakonu o poljoprivredi, što im svakako i olakšava funkcioniranje. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Poštovana državna tajnice, ja ću vas pitati nešto što nije nadležnost vašeg Ministarstva, ali nešto što se otvara kao problem kad je riječ o humanitarnim akcijama na koji su svi koji se bave s tim ukazivali, to je problem PDV-a. Dakle svaki put kad je u pitanju humanitarna akcija, otvara se problem PDV-a, plaćanja PDV-a, čak štoviše, naglašavano je i u nekoliko navrata i nekoliko puta da iz svake humanitarne akcija, RH otprilike od te akcije je 20% kad vidite koliko je PDV, ide RH. Bilo je Bilo je nekoliko razmišljanja, bilo je i bivši ministar Marić, kad ga se i pitalo, onda je govorio o tome da tu postoje neke obveze koje su obveze vezane uz EU, ali ja sad isto kažem ali, da postoje neke metode i neki načini da se ipak to riješi. Ono što mene zanima, da li ste sjeli, razgovarali i probali riješiti taj problem, to je problem na koji svi ukazuju. Hvala lijepo. Marija** Hvala lijepo poštovana zastupnice. Da, sjeli smo i dogovaramo i razgovaramo, svjesni smo toga. Naime, u čl. 18 Prijedloga Zakona o humanitarnoj pomoći određeno je da organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, dakle neprofitna i profitna pravna osoba te fizička osoba koja organizira prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći može ostvariti porezne i carinske olakšice, kao što ste rekli, nije u ingerenciji našeg Ministarstva, ali u svakom slučaju, svjesni smo toga da je poželjno i da, da bi bilo jako dobro da se ovo i riješi. Hvala. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Hvala predsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice. Sukladno odredbama Zakona o humanitarnoj pomoći iz 2015. g. propisano je da rješenja o odobravanju provođenja humanitarnih akcija donose nadležna županijska upravna tijela, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba. Pa evo, kako su oni obvezni primjerak rješenja dostaviti u ministarstvo, mene zanima, koliko je izdano takvih rješenja o odobravanju provođenja humanitarnih akcija unazad 8 godina. Hvala. **Jandroković, Hvala poštovana zastupnice. Evo u posljednjih 8 godina nadležna upravna tijela donijela su ukupno 2413 rješenja kojim se pravnim osobama, kao i fizičkim osobama odobrava provođenje humanitarnih akcija u RH. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Sabljar-Dračevac, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Uvažena državna tajnice. Na odboru sam već postavila ovo pitanje, ali volila bi da još jedanput odgovorite kako bi i drugi kolege, koji su članovi odbora, čuli vaš odgovor. Znači zanima me zašto svaka humanitarna akcija mora imati svoj zasebni podračun i to osobito su prigovorili, znači Crveni križ i Caritas koji se dakle gotovo glavna dominantna funkcija njihovog rada je prikupljanje humanitarne pomoći. Hvala. Marija** Hvala poštovana zastupnice. Dakle, točno da smo raspravljali na odboru o ovoj temi i tamo smo također spomenuli da je ovo upravo zbog transparentnosti da bi se mogli pratiti ulazi i izlazi i financijski promet, tako da, da nam je svima u interesu da sve bude transparentno. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala vam predsjedniče, poštovana državna tajnice. Prije svega bih htjela zahvaliti Hrvatskom Caritasu i Hrvatskom Crvenom križu na svoj kontinuiranoj pomoći koju pružaju, posebice za za pomoć koju su pružili potresom pogođenim područjima i danas su tamo i danas su uz naše građane. Također ste i sami rekli u uvodnom izlaganju da su naši građani uvijek spremni rado pomoći, no nažalost u rijetkim situacijama, ali one se događaju, dolazi do određenih zlouporaba humanitarne pomoći. Posebno je to vidljivo bilo kada su pojedinci, odnosno fizičke osobe sakupljale pomoć za neke svoje bliže članove obitelji. Kako ste ovim Zakonom regulirali to pitanje jer se pojavila u javnosti informacija da se fizičkim osobama zabranjuje prikupljanje pomoći za članove obitelji, iščitavajući ovaj Zakon, vidim da to ipak nije tako pa bih vas molila zbog javnosti Hvala poštovana zastupnice. Zapravo, tako je, fizičke osobe ne mogu za članove u ravnoj liniji ne mogu sakupljati, odnosno organizirati humanitarne akcije za svoje članove. Naravno da fizičke osobe, što je i dosad utvrđeno, u nekih 10% slučajeva su fizičke osobe bile te koje su pokretači humanitarnih akcija, međutim, one se, one ne mogu direktno za svoje članove i upravo na taj način se, želimo se i zaštititi od zlouporaba, pa znamo u medijima da je, ne znam, da su neki kupovali osobno vozilo od, od Naravno da su to rijetki slučajevi, ali mi ne želimo da uopće takvih slučajeva bude, tako da, evo, mislim da sam vam odgovorila na ovo pitanje. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo poštovani predsjedniče, poštovana državna tajnice, upravo sam i ja željela nastavno na ovo, kao i kolegica Petir, od 2016. do kraja 2022. je bilo svega 10% humanitarnih akcija koje pokrenuto od strane fizičkih osoba i nažalost u tom malom postotku bio je veliki broj prijava o nenamjenskom trošenju sredstava, kao što ste rekli, kupovali su se i automobili, bila su ovršena čak ta sredstva, kupnja mobitela, stana, osobne potrebe prikupljača i sl. i sve je to vjerojatno rezultiralo da u ovaj Prijedlog zakona je bilo na neki način neophodno napisati da je zabranjeno prikupljanje pomoći za svoju obitelj. Pa evo detaljnije nešto upravo o tome dijelu ovog zakona. Hvala Hvala poštovana zastupnice. Da nažalost, jedan od, jedan dio od ovih akcija ministarstvo je za njih zaprimalo prijave o nenamjenskom trošenju sredstava što je zahtijevalo dodatno i uređenje postupka prikupljanja humanitarne pomoći s ciljem transparentnog postupanja, a naravno zna se da u slučaju bilo kakve zlouporabe osim što imamo vrlo dobro organiziran ovaj dio kontrole kroz inspekcijski upravni nadzor postoje naravno u slučaju bilo kakve sumnje to se prijavljuje i ide se u proceduru. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana Državna tajnice. Ja bi prije svega sada izrazila zadovoljstvo da se donosi jedan cjeloviti zakon. Uglavnom vrlo često ovdje u saboru smo suočeni s time da se predlažu i donose Izmjene i dopune određenih zakona vrlo često što stvara onda i dodatne zabune. Ali ovo će svakako i unaprijediti ovaj proces prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći i svakako će biti i puno transparentnije. Kada već iz ovih replika bilo vidljivo da su građani osjetljivi na mogućnosti zloupotrebe, zloupotrebe s obzirom da se radi o jednoj humanitarnoj dobrovoljnoj aktivnosti pa bi htjela vas pitati da li ste pojasnili i precizirali dostavljanje izvješća prema tijelima koje su važna za praćenje financijskog poslovanja. Marija** Hvala poštovana zastupnice. Da, u tom smislu smo promijenili rokove jer ranije su se do siječnja odnosno do 31. siječnja, trebala podnositi izvješća, sad postoji mogućnost odnosno sad je određeno da se izvješća podnose do 31. ožujka. Upravo zbog toga smo željeli i uskladiti ove rokove za dostavu godišnjih izvješća sa ostalim rokovima koji su definirani u pozitivnim propisima u RH. Posebice prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija dovedeno je do racionalnijeg i kvalitetnijeg ispunjavanja propisanih obveza i za kako za stalne prikupljače tako i za sve ostale prikupljače humanitarne pomoći. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Evo poštovana državna tajnice, kao i svi mi ovdje moram reći da sam ponosna na naše društvo koje se pokazalo i dokazalo kao senzibilizirano za one kojima je naša pomoć potrebna i stvarno u kratkom roku napravimo čudesa. Mene zanima postoji li ikakva razlika kada govorimo o onima koji mogu provoditi humanitarne akcije, dakle stalni prikupljači neprofitne pravne osobe fizičke u proceduri prijave humanitarne akcije, ima li razlike ili kod izdavanja rješenja, obaveza tih osoba odnosno pravnih osoba ili fizičkih osoba pa i nadzora nad njima. Dakle, postoji li ikakva razlika između pravnih osoba i fizičkih osoba, prikupljača pomoći. Marija** Hvala poštovana zastupnice. Naravno, da postoji razlika između stalnih prikupljača i ovih ostalih provoditelja humanitarnih akcija od podnošenja izvješća do dokumentacije koju je potrebno dostaviti, tako da postoji razlika i evo. To je to. Hvala. izvolite. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala predsjedniče. S obzirom da je vaše ministarstvo nadležno za prikupljanje podataka i vođenje evidencije o neprofitnim pravnim osobama koje provode humanitarne akcije na području RH. Bilo bi recimo zanimljivo čuti koliko je takvih u prosjeku rješenja izdato tokom godine i kome su ona zapravo izdata. **Jandroković, Hvala poštovana zastupnice. Pa tijekom godine prema evidencijama našeg ministarstva broj izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih akcija se kreće u prosjeku oko 336 rješenja na godišnjoj razini, što znači da taj broj je mjesečno oko 28 rješenja. Inače organizatori humanitarnih akcija su prvenstveno profitne i neprofitne pravne osobe preko 90% kao što sam spomenula ranije, a samo 10% je fizičkih osoba. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Uvažena tajnice ja bih se nastavila na repliku i pitanje kolegice Mrak Taritaš budući da zahvaljujem i na vašem odgovoru tada, međutim to je samo citat članka 18. koji zapravo problem plaćanja PDV-a u humanitarnim akcijama prepušta i zapravo, odlaže da to rješava Ministarstvo financija. Mi bismo vas željeli potaknuti da u ovom zakonu, ovom zakonu da se uvede odredba tih primarnih olakšica koje država može dati, a to je da se na humanitarne akcije ne plaća PDV. Time sigurni smo, bi se potaknulo onda i Ministarstvo financija u drugim situacijama. (HDZ)** Izvolite odgovor. **Pletikosa, Marija** Hvala poštovana zastupnice. Dakle, kao što sam već spomenula mi kontinuirano razgovaramo sa Ministarstvom financija i pronalazimo najbolje moguće rješenje, a svima nam je stalo da svake, svaka osoba, odnosno svaki organizator da ne bude nitko ni na koji način oštećen, dapače, tako da nastojat ćemo i dalje o tome razgovarati. ispričavam se što uzimam povredu Poslovnika, ali evo željela bi gospođi državnoj tajnici zaista ukazati da… …/Upadica predsjednik: Što je povrijeđeno kolegice Raukar Gamulin?/… 238. rekla sam na početku. Neodgovaranje na pitanje. Ispričavam se, ali važnost, radi se o tome gospođo državna tajnice da se ne rješava taj problem PDV-a desetljećima.

Hvala predsjedniče. Poštovana državna tajnice danas katolici obilježavaju Svetoga Franju zaštitnika siromašnih pa čestitam svim franjevcima i franjevcima koje su uključene u rad u borbi protiv siromaštva i ublažavanju rizika od siromaštva. Jedna od njih je i sestra Jelena Lončar koja je ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije koji ovaj mjesec obilježava 90 godina svoga rada. S pravom ste kao i Hrvatski Crveni križ spomenuli hrvatski Caritas koji ima svoj model 3C, dakle 3 razine, nacionalnu razinu, biskupija, nadbiskupija koji učinkovito rade kako bi pomogli obiteljima u potrebi. Oni također organiziraju i pomoći za inozemstvo to u ovome zakonu nije regulirano nego je to regulirano drugim zakonom koji je u ingerenciji Ministarstva vanjskih poslova,

ja svom domu Sveti Frane čestitam 140-tu obljetnicu postojanja. Upravo na današnji dan, na blagdan Svetog Frane zaštitnika siromašnih, čistoće i poniznosti. Evo nadovezujemo se i na ovu temu zaista sa Hrvatskim Caritasom imamo najbolja moguća iskustva upravo zbog povjerenja kojeg naši sugrađani imaju prema instituciji koja već 90 godina djeluje. svakako smo na tragu da i dalje s njima dobro, odlično zapravo surađujemo. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada će replicirati kolega Pavliček. Izvolite. Poštovana državna tajnice evo ja bi se isto ovdje nadovezao na temu PDV-a. Činjenica je da pravne osobe imaju određene porezne olakšice ukoliko sudjeluju u humanitarnim akcijama, međutim ovdje je veći problem fizičkih osoba prvenstveno kada zovu humanitarne telefone itd. Možete li onako okvirno reći hoće li u nekoj bližoj budućnosti doći do ukidanja tog PDV-a na humanitarne akcije ili će to uvijek ovisiti o dobroj volji vlade da se odrekne na kraju nakon

govora, a i dobili smo neke prijedloge samoga Crvenoga križa i možda ne bi bilo loše da se ipak razmotri između dva, dva čitanja jer vidimo i po samim izdanim rješenjima koliko ipak Crveni križ i Caritas sudjeluju u prikupljanju humanitarne pomoći i znamo da u svojim planovima i programima rada to je kontinuirano djelovanje. I mislim da bi trebali definitivno razmotriti da se ipak napravi ta distinkcija između stalnih i povremenih prikupljača pomoći odnosno da usvojimo njihove prijedloge i olakšamo im pošto i zakon ide u cilju administrativnog olakšavanja cijele situacije vezano za humanitarnu pomoć, a s time bi znatno omogućili, olakšali, ubrzali prikupljanje humanitarne pomoći ako im dopustimo da imaju stalno otvorene, otvorene račune. Al mislim svjedoci smo zadnje dvije godine koliko je bilo katastrofalnih

brojnih drugih pružatelja humanitarne, pružatelja pomoći su bili članovi radne skupine i upravo sve njihove prijedloge i primjedbe koje smo mogli smo uvažili i evo nastavit ćemo između dva čitanja

evo mogu reći kako kod nas funkcionira. Kad se dogodi neki problem ljudi naravno skoče i svi su za pomoć to nije sporno. Prvi problemi se uvijek javljaju tko je taj koji će otići otvoriti račun, pa tko će podnijeti zahtjev i nekako svi se da tako kažem uzmuvaju. Pa onda ne znam idemo kod župnika, pa idemo u Crveni križ, mnogi dolaze i nama u grad. Vjerojatno tako i drugi imaju primjere u drugim općinama i gradovima, da se mi uključimo i da mi da tako kažem preuzmemo inicijativu i preuzima na sebe kao organizator prikupljanja. U Članku 19. piše da humanitarnom akcijom ne smatraju se humanitarne aktivnosti koje provode tijela državne uprave i jedinice lokalnih samouprava. Da li to znači da kad mi preuzmemo prikupljanje nekako da to nije ovim zakonom obrađeno i na koji način zapravo mi možemo tu funkcionirati i stavit se na pomoć potrebitima. Jer kažem u puno slučajeva ljudi bi pomogli, imaju volje ali jednostavno pogube su u šumi propisa tko će otvoriti račun, pa za koga, pa podnijeti zahtjev.

točno izuzete su. One mogu same pokretati odnosno prikupljati dobrovoljne priloge ukoliko, ukoliko postoji za to potreba. Hvala. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovana državna tajnice, kao što smo rekli evo kod nas ljudi su stvarno uvijek spremni brzo pomoći pogotovo kad je to potrebno za zdravlje ili slične hitne situacije i zato pozdravljam donošenje ovog zakona i uređenje što je moguće većeg stupnja kontrole trošenja sredstava jel bilo je malverzacija i upravo kako bi održali ovaj visoki stupanj volje ljudi da pomognu trebamo tu kontrolu svest na najveću moguću mjeru i kako bi cilj svake akcije bio u što je većoj mjeri i postignut. Ono što me zanima, rekli ste iz zakona se vidi da će neutrošena sredstva biti upućivana prema ministarstvu, zanima me na koji način će se, će ministarstvo

prvoj slijedećoj akciji, naravno u grupi, ako se radi o zaštiti života i zdravlja ljudi onda će to biti, onda će to biti u okviru te, te akcije, tako da sva preostala sredstva se upućuju na slijedeću, tako je bilo i dosada. važećem Zakonu o humanitarnoj pomoći fizičke osobe mogle organizirati humanitarne akcije osim za svoje potrebe. Isto tako svjesni smo kako je u razdoblju od 2016. do kraja 2022. manje od 10% humanitarnih akcija pokrenuto od strane fizičkih osoba i čak i u tom malom postotku zaprimane su prijave o nenamjenskom trošenju sredstava, zato me zanima da dodatno pojasnite je li predloženim zakonom fizičkim osobama zabranjeno organizirati humanitarne akcije za svoju obitelj? Zahvaljujem. Marija** Hvala poštovana zastupnice, evo i kao što sam i prije navodila, da zabranjeno je odnosno nije moguće organizirati humanitarne akcije za članove obitelji u prvom, u prvom kolj…, i drugom koljenu, tako da oni mogu i dalje organizirati, ali ne za članove svoje bliže obitelji, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I zadnja replika, kolegice Orešković izvolite. Zahvaljujem. Ne vidim u ovom zakonu kako se točno provodi kontrola utrošenih i neutrošenih sredstava i kontrola namjenskog trošenja sredstava kada su u pitanju stalni prikupljači pomoći odnosno konkretno Crveni križ i Caritas? Čini mi se, vi ste rekli da su i oni bili u radnoj skupini, to je svakako pohvalno, ali upravo u dijelu kontrole koja bi se trebala provoditi nad njima mislim da je ovaj zakon nedorečen odnosno praktički ta se kontrola ne vidi. Činjenica je da je bilo primjedbi kada se prikupljala pomoć za obnovu koja je stigla velikim dijelom i na račun Crvenog križa, da su se građani pitali a kuda je taj iznos pomoći otišao, mislim da u tom dijelu nedostaje transparentnost i učinkovit sustav kontrole, pa vas molim za vaš stav o tome jer ja odredbi o tome uopće ne vidim u ovom zakonu. Marija** Hvala poštovana zastupnice, pa evo ja bi krenula od kraja, dakle Crveni križ je, Crveni križ je podložan državnoj reviziji, ukoliko postoji bilo kakvih sumnji i zlouporaba i inače kontrolu obavlja, kontrolu obavljaju upravna tijela koja izdaju rješenja, također ako imaju bilo kakvih sumnji to se prijavljuje i ide se na inspekcijski i upravni nadzor i, i nadležna tijela koja kontroliraju ispravnost njihovog rada, hvala. Ovime smo došli do kraja s replikama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, poštovana kolegica Sabljar-Dračevac, izvolite.

Uvažena državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku je na svojoj 109. sjednici održanoj 4. listopada 2023. raspravljao o Prijedlogu Zakona o humanitarnoj pomoći,

Odbor je o prijedlogu zakona raspravljao kao matično radno tijelo sukladno čl. 85. Poslovnika HS. U raspravi članovi odbora pohvalili su što je ovo područje cjelovito uređeno novim zakonskim prijedlogom, pogotovo stoga što je ovim prijedlogom zakona omogućeno intenzivnije izvještavanje o provedenim humanitarnim akcijama bez obzira na sadržaj prikupljanja humanitarne pomoći. Isto će nadležnim upravnim tijelima omogućiti uvid u status određenih humanitarnih akcija i cjelovitije praćenje stanja prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći na području njihove mjesne nadležnosti, kao i vođenje propisanih evidencija, što će biti potpuniji, ekonomičniji, kvalitetniji i brži postupak koji će im omogućiti uvid u stanje. Mišljenja su da bi ovakva zakonska rješenja trebala djelovati i motivirajuće na potencijalne organizatore humanitarnih akcija. Nakon provedene rasprave članovi odbora jednoglasno su sa 9 za odlučiti predložiti HS na usvajanje slijedeći zaključak: Prihvaća se Prijedlog Zakona o humanitarnoj pomoći. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Sada otvaram raspravu, prvi na redu Klub zastupnika SDP-a i poštovana kolegica Marić, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Vjerujem da ćemo se svi složiti da empatiju i humanost građana naše zemlje treba poštovati, cijeniti, ali i opravdati, a time i motivirati za nove oblike pomoći i nove prilike. Humanitarna pomoć u smislu ovog zakona o kojem raspravljamo se može prikupljati u obliku stalnog prikupljanja humanitarne pomoći i organiziranjem humanitarnih akcija u kojima smo vjerujem mnogi sudjelovali. vrste i oznake vrsta humanitarnih akcija pravilnikom propisuje ministar dakle ima različitih oblika tih akcija odnosno pomoći. Zašto se poduzima humanitarna pomoć u svrhu osiguravanja kako ih sam zakon u svrhu osiguravanja zaštite života, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja, hrane, odjeće, uvjeta školovanja, stanovanja, pomoći u obnovi i izgradnji i opremanju stambenih i javnih i drugih objekata, prijevoza, pomoći i njezine dostupnosti, pomoći za umanjivanje posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa na imovini fizičkih osoba što smo evo nažalost imali prilike svjedočiti te ublažavanja ili sprečavanja mogućih uzroka socijalne isključenosti. I dobro je da nema gledanja tko je kakve vjeroispovijesti, etičke pripadnosti, boje kože, spola, vjere itd. kada se dogodi potreba, kada se dogodi neka katastrofa mislim da svi trebamo biti ujedinjeni. Važno je da je humanitarna pomoć za korisnike besplatna i ne može se nasljeđivati. Svjedočili smo različitim primjerima i trajne humanitarne pomoći i humanitarnih akcija od humanitarnih turnira, zatim Zaklada Ana Rukavina u kojoj Socijaldemokratski forum žena odnosno SDP itekako sudjeluje godinama, pa UNICEF pomaže djeci, RTL pomaže djeci, kod mene u Međimurju smo se organizirali, ali i diljem Hrvatske ne samo u Međimurju da se prikupi dodatna pomoć za Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID jer eto nisu imali dovoljno novaca za novi centar, a mislim da su tu institucije zapravo trebale malo više odraditi. Pa onda glede zdravstva, plemenito je što se svi uključujemo u prikupljanje pomoći za liječenje, pogotovo teško oboljele djece, pogotovo kada su eksperimentalna liječenja u pitanju, operacije koje se ne provode u Hrvatskoj. Međutim, kada postoje lijekovi u Hrvatskoj, a neko povjerenstvo odredi da se ne može propisati taj lijek za određenu osobu ili dijete onda se provode humanitarne akcije, svi se u to uključimo, ali onda postavljamo pitanje sustava, zašto sustav ne omogući da se tom djetetu primijeni lijek? Evo sigurno ste svi svjedočili kada smo prikupljali pomoć za djevojčicu Laru Petrušić u samo 25 dana prikupilo se 2,4 milijuna eura za liječenje djevojčice koja boluje od spinalne mišićne atrofije, lijek Zolgensma postoji u Hrvatskoj rečeno je da ona na to nema pravo. Ja sam postavila i zastupničko pitanje i razgovarala i u ministarstvu zašto se to ne odobri, pa je eto bilo svakakvih kvazi tumačenja. sreća je da se ipak prikupio iznos da je djevojčica otišla na liječenje u Ameriku i da je bolje koliko uspijevamo pratiti. Višak novaca kolko je obećala njezina majka je uplaćen u udrugu koju planiraju uskoro otvoriti, tako je bilo tada u medijima u veljači 2023.. Spomenula sam već i eksperimentalna liječenja i operacije dakle svi smo kao jedno kada treba pomoći bolesnoj osobi. Isto tako pitanje opreme u zdravstvu, znači puno se ulaže, ministarstvo puno ulaže itd. međutim i dalje imamo RTL pomaže djeci, poduzetnici daju donacije, imali smo tijekom kovida, koliko se respiratora respiratora doniralo i u mojoj županiji, a vjerujem i u drugim županijama, dakle očito eto sustav ne može to sve skupa pratiti. Prirodne nepogode, katastrofe, potres u Hrvatskoj, Turska i tu smo se isto uključili, dakle niz je prilika kada eto pokazujemo svoju humanost i dobro eto da smo svi ujedinjeni u tome. Sam Zakon o humanitarnoj pomoći je izglasan 2015.g. pa su bile izmjene dopune 2019. i i koliko smo i čuli od državne tajnice u periodu od sedam punih godina koliko je izvješće doneseno je 215 rješenja kojima se neprofitni pravnim osobama u Hrvatskoj odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći. Tu se prvenstveno odnosi na Hrvatski crveni križ i njegove ustrojstvene oblike diljem Hrvatske njih 115, 15 je rješenja Hrvatski Caritas i drugi oblici Caritasa, a na zahtjev različitih zaklada 16 rješenja, za vjerske zajednice i druge neprofitne osobe 69 rješenja. I onda u tom razdoblju je izdano ukupno 2.413 rješenja pravnim osobama fizičkim osobama, dakle imate očito to sve skupa dosta pobrojano, pa onda ću se malo dotaknuti i onog pitanja u replici što sam govorila o zlouporabama, ali mi niste baš državna tajnice oko toga precizno odgovorili. Vrijednost humanitarne pomoći je ukupno prikupljena 220 miljuna 508 tisuća eura, a ono to je pruženo je 196 miljona 829 tisuća eura, razlika ide na troškove organiziranja prikupljanja pomoći i ljudski resursi, prostor, oprema, prateće usluge i tu ne znam dal će kolega Karlić se na to na to referirati al smo raspravljali na odboru kolko ti troškovi mogu biti to je i mene interesiralo jer vi ste rekli da evo neki imaju čak troškove 70 do 80% što je puno, a vi predviđate da bi moglo biti realno nekih 10%. E sad kolko se to sve skupa može tim zakonom urediti, baš i ne vidimo, pa evo ako ćete to možda malo više sve skupa nama objasniti. Humanitarna pomoć dodijeljena je za 4 miljuna 857 tisuća 703 neposredna korisnika, tu su najviše korisnici šire zajednici, dakle osobe u obiteljima, određenih ustanova udruga, najviše područje zdravstva i socijalne skrbi tako da je to u skladu s onim što sam zakon i definira kao humanitarnu pomoć. Postojeći zakon iz 2015. očito otežava samo provođenje onoga što je zamišljeno. Mi smo se tu bili pitali zašto se ne ide na izmjene i dopune nego na cijeli zakon, ali eto ponudili ste odgovor da ima previše toga što bi opravdavalo samo izmjene i dopune nego idete onda na cjelovito rješenje, tak ste rekli pa eto onda vam vjerujemo jer ste naveli tu određene nejasnoće i neusklađenosti rokova i akcije koje nisu organizirane putem zakona i niz niz stvari koje su navedene u samom opravdanju odnosno obrazloženju ovog zakona tako da je dobro naravno da stalni prikupljači imaju svoj program rada, da podnose izvješća, da su jasni uvjeti koje moraju ispuniti organizatori humanitarnih akcija, apsolutno podržavamo da sve bude transparentno i da se zna namjensko korištenje sredstava, ne samo za nas koji smo tu nego i za naše građane. Kao što sam rekla da budu i dalje motivirani da se uključuju u humanitarne akcije. Već ste govorili o ovom produženju roka koji je inače 90 dana, ali se može još 90 dana ako sam dobro shvatila. Pa zatim su tu definiraju se što će se dogoditi sa preostalim novcem i financijskim sredstvima, to je izrazito važno da bude ono nekakav slijed što će biti sa tim preostalim sredstvima. Što se tiče zlouporaba i malverzacija, znači ja sam vam u replici govorila da postoje one koje mi vidimo u medijima, ali postoje i one koje ne vidimo u medijima. Znači ako ste od tih 2 tisuće 400 i nešto tih rješenja ste sve pobrojali, onda ste vjerojatno i pratili sljedivost toga, pa onda probajte odgovoriti ono što nismo vidjeli u medijima. Dakle, koliko je tih svih zlouporaba i kakve su vrste. Jedno su kupovina auta pa ono sve što smo vidjeli iz novina, ali vas molim onda malo da to precizirate. I naravno, ovim zakonom se pojačavaju mehanizmi kontrole prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći tako da u tom smislu zaista podržavamo da se definiraju jel određene stvari ovim zakonom. Bilo je nekakvih primjedbi koliko sam vidjela u e-savjetovanju oko dupliranja administracije, dokumentacije, papirologije i pitanje zasebnosti računa, ali to ste Znači mora biti radi lakšeg praćenja. I definitivno će evo taj prijedlog zakona omogućiti jači nadzor nad prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći te će se spriječiti zlouporaba prikupljenih financijskih sredstava odnosno materijalnih dobara i u tom smislu to podržavamo. E ono sad što bi još par stvari tu iskomentirala baš iz samog zakona, što je meni osobno onako u oči upalo. Dakle, članak 18. oko kojeg smo nešto govorili, nekoliko kolega vas je pitalo konkretne stvari i ja sam vas isto pitala na odboru. Dakle, članak 18. govori da organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći ostvaruje porezne i carinske olakšice pod uvjetima i na način propisan carinskim i poreznim propisima. Tu bi trebalo razjasniti da li se to zapravo odnosi na samo stalne prikupljače, tako piše inače u medijima, pa to možda da malo pojasnite. Dakle da li samo stalni prikupljači imaju te porezne olakšice? Govorili ste da eto su porezne olakšice na darovanu robu itd. međutim postavili smo pitanje što je sa teleoperaterima? Imate RTL pomaže djeci pa svi nazivamo, pa PDV se i dalje plaća. Ali onda ste nam govorili na odboru, a tu na tu niste to razjasnili pa vas i to molim da malo bolje razjasnite. Dakle, ako se organizator obrati Ministarstvu financija može dobiti odrješenje od tog PDV-a jel tako? Ako sam u krivu, ako sam krivo shvatila što ste govorili na odboru onda vas molim da to pojasnite. Dakle očito ima neka mogućnost ne znam tko je tu nešto spomenuo ako se eto država smiluje, onda se i teleoperaterima razrješuje ih se jel, od tog PDV-a. Tako da vas molim taj čl. 18. da nam još malo bolje objasnite i čl. 22. Tu je stvarno definirano da fizička osoba ne može biti organizator humanitarne akcije ako prikuplja humanitarnu pomoć za osobne potrebe, potrebe bračnog ili izvanbračnog druga, životnog ili neformalnog životnog partnera, srodnika u ravnoj lozi i srodnika u pobočnoj lozi do zaključno drugog stupnja srodstva. Znači ne može za brata, za sestru za dijete, za majku itd. To do sad smo imali, spominjala sam ovu akciju evo nedavno za djevojčicu Lavu Petrušić, međutim to će od sada očito biti onemogućeno čl. 22. Pa onda jedino se mogu takve akcije ili da netko drugi organizira ili da se osnuje udruga pa onda preko udruge. I onu primjedbu bi još ponovila što sam govorila i na ovom, na odboru. Dakle imate različite humanitarne akcije u kojima sudjeluju evo konkretno i političke opcije, pa sam spomenula Zakladu Ana Rukavina, mi tu kao SDP-ovke sudjelujemo u toj akciji i onda smo diljem Hrvatske i želiš imati imati nekakav štand i sad ti neke jedinice lokalne samouprave taj štand naplaćuju. Zašto? Zato što imaju u svom Statutu zapravo napisano da ako je nositelj te humanitarne akcije Zaklada onda ne mora plaćati, ako ju provodi politička stranka onda mora plaćati. ako je nekakva humanitarna akcija gdje nama u džep ne ide niti cent onda mislim da bi to trebalo riješiti, ali vi ste rekli da se to vi ovim zakonom ne bi šteli mešati, pa onda je valjda na potezu su jedinice lokalne samouprave, kakve one odluke donose. Zaključno, što bih rekla, eto ima tu sigurno poboljšanja u odnosu na postojeći zakon i vjerujemo da će sve skupa pridonijeti boljoj transparentnosti ali i motiviranosti i fizičkih i pravnih osoba da se uključe u humanitarne akcije, a institucije koje bi morale raditi svoj posao, pogotovo što se tiče zdravstva i socijalne skrbi da će biti malo ažurnije glede toga da neće biti dodatne potrebe da se evo, humanitarnim akcija zapravo, o humanitarnim akcija da ovisi zdravlje, pogotovo naših najmlađih, dakle dječice. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Mosta, govorit će poštovani zastupnik Ante Kujundžić. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Poštovana državna tajnice, poštovane kolege. Dakle, ja ne vjerujem resornome ministarstvu, ne vama državna tajnice. Činite mi se onako jedna ponizna i samozatajna žena. Međutim ne vjerujem ministru, vjerujem da zna i da može ali ne vjerujem da hoće promijeniti bilo što što u njegovoj domeni je jer je za to imao priliku. Ja ću se vratiti ne tako davno u kontekst rodiljnih naknada za posvojenu djecu. Vratit ću se u kontekst korištenja rodiljnoga dopusta za posvojenu djecu do 8 godine, gdje resorno ministarstvo dakle nije promijenilo niti jedno niti drugo. Iz tog razloga mu ne vjerujem. Jednako tako mu ne vjerujem da ima želju ili volju čak i progovoriti o nečemu što spada u kategoriju humanoga, kad u svome mandatu nisi napravio ovo da bi ubrzao postupke posvojenja, a da ne nabrajam sve dalje jer to je ono što u ovom društvu je prvi dokaz nečije humanosti. Jednako tako mu ne vjerujem niti državi vjerujem kad svaki pojedinac iz ove države koji ima empatiju skoči na bilo kakav oblik humanitarne akcije za liječenje nekog kome ova država ostaje, pri čemu država najčešće ostane po strani. Jednako tako, ne vjerujem mu jer nehumani uvjeti u kojima pojedinci žive, žive godinama i zasigurno za takve uvjete življenja velika odgovornost je i na resornome ministarstvu i na državi i na društvu k'o takvom i što ćemo mi? E mi ćemo sada uvesti reda u ono što ja želim nekom donirati i nekome dati. Ma vidi, molim te. Jednako tako zbog čega mu ne vjerujem jesu i famozne socijalne pomoći, pomoći za ogrjev i sve ino, gdje je odgovorno tvrdim da 20% korisnika takvih oblika pomoći je najčešće niti ne trebaju. Kvaka leži u tom što nitko kriterije koje je netko, evo, na papiru, kao ostvaruje, da li su oni stvarni u realnom životu takvi. Međutim, vratit ću se onom što je predmet naše današnje rasprave i što sam pokušao sagledati iz nekakva 3 aspekta i o svakom o njih ću progovoriti. Ne u tonu u kojem sam počeo, nego u tonu da ukoliko vam nešto može pomoći, implementirajte, neću niti predavati amandmane jer to sam radio na spomenuta dva prethodna slučaja, vladajuća većina ih nije prihvatila, ne zato, znam pojedinačno da ti ljudi smatraju da je bila riječ o nečemu što je dobro i što je nužno, ali je to naredio netko preko puta pa iz tog razloga neću gubiti vrijeme niti ću trošiti tintu niti ću, gđo. Marija, trošiti papir. Dakle 3 aspekta, prvi aspekt su potencijalni problemi koje nam ovaj Zakon može donijeti, točnije, vama može donijeti. Drugi aspekt su prakse razvijenih zemalja u kontekstu humanitarnih pomoći i treće je vezano za ono u čemu smo u samome vrhu u EU, a to je korupcija i prostor koji se ostavlja za njenu pojavu. Dakle potencijalni problemi koje nam ovaj Prijedlog zakona može donijeti, na samome početku mi u oko upada neaktivnost ili povremena aktivnost pravnih osoba koje su dobile dozvolu za stalno prikupljanje pomoći. Što s njima sada, danas ili sutra? Dakle netko tko je dobio status stalnog faktora koji prikuplja humanitarnu pomoć, što u slučaju njegove, njegovog smanjenja aktivnosti koje će se prebaciti na određeni oblik povremene aktivnosti? Sljedeće što mi je upalo u oko i nisam dobro razumio jest da sam stekao dojam da se ovim Prijedlogom zakona otežavaju inicijative tijekom krize, dakle inicijative za prikupljanje pomoći. Hoće li, primjerice, zakon otežati provođenje inicijative za prikupljanje i pružanje pomoć tijekom izvanrednih situacija, kao što su, primjerice, prirodne katastrofe zbog strogih regulacija i administrativnih procedura? Što ćemo sa trajanjem određene humanitarne akcije i traženjem roka za produženje, ja mu ne vidim smisao, ne vidim mu svrhu, ograničiti određenu humanitarnu akciju na određeni broj dana ili mjeseci. S druge strane, jedna činjenica koja mi je u određenom trenutku se činila i paradoksalnom na ovo ranije izrečeno, međutim, opravdana je i postoji opasnost da broj humanitarnih akcija koje nisu u skladu sa važećim zakonom, pri čemu posebno mislim na one lokalne, će, bojim se, biti u porastu jer razumijevanje zakonskih odredbi i poštivanje zakonskih odredbi u jednoj plemenitoj stvari u kojoj svaki pojedinac ne pita što, kako, koliko, nego odmah daje od sebe i sa svoga pjata onome kome je potrebno. Što će se dogoditi dakle u izvještavanju to smo definirali i produžili rok do kraja ožujka. Međutim, što sa samim nadzorom jer kad se mlijeko prolije možemo mi nadzirati koda god želimo, možemo mi kažnjavati koga god želimo, ali je mlijeko proliveno njega više nema, a da tragedija bude gore nije otišlo onome kome je trebalo. Ne treba nama onda nadzor. Nama nadzor onda ne treba ljudi. Nama treba nadzor u jednoj jedinoj stvari, a to je da ono što prikupljamo da odmah završava tamo za koga prikupljamo. O problemu kojeg imamo zbog vjerojatno trivijaliziranja svakog oblika pomoći na društvenim mrežama i banaliziranja, a onda samim time i razlučivanja stvarne potrebe od hira jest problem povjerenja građana prema određenim inicijativama. Dakle, ne znam u razradi samog zakonskog prijedloga jeste li imali nekakve relevantne faktore ili pokazatelje kompletnije od onih koji su prikazani u samom prijedlogu zakona u kontekstu govora o povjerenju građana u humanitarne akcije. Svi vjerujemo kad je organizira određeni javni servis ili nekakva organizacija za koju smo čuli, međutim istovremeno smo i svjedoci da postoji cijeli niz različitih nazovi humanitarnih akcija u kojima cilj ne opravdava sredstvo. Jednako tako problem koji mi se javlja jest i distribucija prikupljenih sredstava jer vidjeli smo i u izvješću da postoji značajna razlika u ovom periodu kojeg ste uzeli čini mi se 2016. – 2021., '22. koja vam stoji, postoji ogromna razlika između prikupljenih i distribuiranih sredstava što može ukazivati na potencijali problem upravljanja i distribucije sredstava uključujući administrativne troškove i druge izazove jer ako je riječ o humanitarnoj akciji onda bi valjda svi mi trebali dati od sebe, a ništa ne uzeti zauzvrat ili sam ja pobrkao lončiće. Dakle, ovi problemi ukazuju nam na to da dok zakonodavni okvir postoji postoje izazovi u praktičnoj primjeni i provedbi zakona koji, koje treba razmatrati kako bi se osiguralo učinkovito i transparentno prikupljanje, a onda i samim time i sama distribucija dakle humanitarnih pomoći. Dakle, a uzimajući u obzir dakle prakse razvijenijih zemalja pitao sam vas u replici dakle jednu jedinstvenu digitalnu platformu koja će u realnome vremenu u svakome trenutku, ne mislim da je to problem napraviti danas u 21. stoljeću jednu generalnu jedinstvenu platformu koja će imati podizbornike gdje će se moći pratiti svaka humanitarna akcija koja trenutno u tijeku, gdje možemo vidjeti dakle u realnome vremenu broj uplata i broj isplata, čak i imena donatora ukoliko netko to želi. Ne mislim da je to nešto što nije realno ostvarivo. S druge strane mislim da bi jedan put za svagda stavili točku na sve humanitarne akcije koje su sve samo nisu humanitarne. Sigurno da bismo trebali raditi i na svojevrsnom obliku same edukacije i podrške gdje bi se i unutar ovih izmjena, ne mislim da je problem napraviti nekakav sažetak po koracima svega onoga što je potrebno da netko u nekoliko klikova miša dakle zna što, kako, gdje i od čega krenuti. Poglavito ako uzmemo u obzir šumu propisa, a onda još na to dodamo dakle da je riječ o financija, a onda i to nosi određenu težinu sa sobom. Ono zbog čega bi ta jedinstvena digitalna platforma i trebala ona bi bila ona koja bi zasigurno povećala samu transparentnost svake humanitarne akcije u Hrvatskoj i onda samim time i podigla stupanj povjerenja građana u spomenute akcije. Jednako tako nekako mi se čini slušajući vas u obrazlaganju prijedloga zakona da je poprilično ajmo to tako reći ili malo kompliciraniji ili malo teži način provođenja humanitarnih akcija ako uzmemo u obzir i izvješća i sada nadzore koje nisam dakle čuo, ali pretpostavljam da će biti nekakav oblik nadzora. Vjerujem da bi i s te strane ta jedinstvena digitalna platforma učinila vama sve ono što je važno ulaz i izlaz puno jednostavnijim, s druge strane i meni kao donatoru ili vama kao donatoru transparentnijim i onda bismo postigli ono što mi kažemo u Dalmaciji vuk sit ovca cila. I u ovih 50-ak sekundi točku od koje sam ili na kojoj sam zapravo koncipirao iščitavanje ovog prijedloga zakona dakle jesu možebitni oblici korupcije. Dakle, nedovoljna transparentnost je sigurno ona koja nam stavlja upitnik. Vrsta nadzora koju će netko provoditi nad određenim humanitarnim akcijama su također jedan oblik upitnika jer mi i u drugim granama imamo relativno dobre propise, a imamo stopu korupcije tu koju imamo. Favoriziranje dakle određene humanitarne akcije poglavito i u kontekstu odobravanja određenih papira, a kasnije samoga izvješća ili svega inoga što se može dogoditi jer ako vidimo da netko namješta natječaje tko kaže da neće i u ovom segmentu netko favorizirati nekog itd., itd. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Mladen Karlić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, pred nama je Zakon o humanitarnoj pomoći, to je područje, evo koje je regulirano Zakonom o humanitarnoj pomoći iz 2015.g. i očito zakonom koji je bio dosta dobar i solidan, tako da, novim prijedlogom ćemo zapravo samo još ojačati ga, osigurati, učiniti transparentnijim, jasnijim, boljim, možda lakšim i za same osobe koje ili institucije koje budu organizirale prikupljanje humanitarne pomoći. Prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći poduzima se u svrhu osiguravanja zaštite života, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja, hrane, prehrambenih artikala, higijenskih potrepština, odjeće, obuće, stanovanja, uvjeta odgoja i obrazovanja, pomoći u nabavi, obnovi i izgradnji, opremanju stambenih, javnih i drugih objekata, prijevoza, pomoći i njezinoj dostupnosti, pomoći za umanjivanje posljedica nesreća, velikih nesreća, katastrofa na imovini fizičkim osoba, te ublažavanju i sprječavanju mogućih uzroka socijalne isključenosti, to je jedna osnovna kao definicija humanitarne pomoći. Ono što je bitno za naglasiti da nakon 8.g. primjene ovoga zakona koji imamo sada o humanitarnoj pomoći, temeljem kojeg se u razdoblju od 2015. do '22., do kraja '22. u Hrvatskoj evidentirano 215 stalnih prikupljača humanitarne pomoći, organiziranog preko 2400 humanitarnih akcija, pružene humanitarne pomoći u vrijednosti većoj od 196 milijuna eura za preko 4,8 milijuna milijuna neposrednih korisnika. Možemo stvarno reći da, da je pred nama prijedlog zakona kojem je osnovna svrha da država preuzme odgovornost za očuvanje visoko razvijene ljudske empatije koja postoji u hrvatskom društvu. Ta se odgovornost može preuzeti samo jasno uređenim zakonskim okvirom koji će omogućiti da humanitarna pomoć što brže dođe do onih kojima je najpotrebnija, te da se onemogući bilo kakav oblik zloupotrebe dobrih namjera ljudi u pomaganju svojim sugrađanima. Mislim da stvarno možemo biti ponosni na hrvatske građane, ali to je samo znak da postoji povjerenje hrvatskih građana prema ovim i institucijama i udrugama i osobama koje su dosad organizirale humanitarne pomoći i zato je odaziv bio tako dobar i zapravo mislim da koliko se sjećam, svaka akcija koja je organizirana je uspjela i napravila je svoj maksimum. Ono što, ako sam dobro shvatio na sjednici odbora kad smo postavljali pitanje i raspravljali, mislim da postoji jedno 6 pravilnika kako je rekla stručna savjetnica, pravilnika koji moraju ispunjavati organizatori, te tu naravno moraju navesti organizacijske troškove. Mislim da tijek novca je nekako jasan i to se lako može ustanoviti da li je otišao u pravom smjeru ili nije, međutim ono što je bitno da postoje organizacijski troškovi humanitarne akcije i tu je ono područje gdje mislim da treba biti biti dosta jasan i transparentan, koji su to troškovi koji se priznaju, to da ne bi se ispostavilo da je ne znam više od 50% sredstava usmjereno na organizacijske troškove, a tek onda manji dio na samu akciju odnosno na ono što je potreba određene da li osobe, da li nekakve, nekakvog nesretnog događaja koji se dogodio i zbog kojeg se skuplja ta pomoć, al mislim da je to pravilnicima dobro i kvalitetno riješeno i to je jedina možda ono što postoji kao nekakav, neću reć sumnja, ali evo mogućnost gdje se može jedan dio sredstava uzet, inače drugo mislim da je sve jasno. Posebno značajan iskorak u spomenutom zakonu učinjen je uvođenjem modela razvrstavanja humanitarnih akcija prema svrhama njihovog organiziranja, što je omogućilo namjensku kontrolu svih sredstava i svih akcija koje ispunjavaju koje ispunjavaju sve kriterije iz Zakona o humanitarnoj pomoći. Činjenica je da građani pokazuju visoku razinu društvene empatije, što dokazuju uvijek veliki odazivi na humanitarne akcije koje se u kratkom vremenskom roku pronađe način da pomognemo svim sugrađanima u potrebi, tako da stvarno na to možemo biti ponosni. Nerijetko smo svjedoci neugodnih prepirki preko medija po završetku akcija o tome tko ima pravo koristit neutrošena sredstva humanitarnih akcija ili tko određuje tko će dobiti pomoć. Velika društvena akcija se u tren pretvori u pitanje pojedinačnih interesa, takve posljedice humanitarne akcije ostavljaju jedan gorak okus u ustima onih koji su se odazvali čista srca i zato je jako važno da se zna točno i jasno kuda će ići sredstva od, nakon što akcija završi, a koja ostanu kao višak. Ujedno pokazalo se da određene norme važećeg zakona otežavaju provedbu određenih inicijativa u prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći, poglavito u situacijama izazvanim nekom krizom, nesrećom ili katastrofom kad žurno treba zaštititi i spasiti veći broj žrtava odnosno kroz različite humanitarne aktivnosti pomoći određenim pojedincima ili socijalno osjetljivim skupinama kao što je potres koji je pogodio i Zagreb i Sisačko-moslavačku županiju 2020.. Prijedlogom Zakona o humanitarnoj pomoći koji je pred nama stvorit će se preduvjeti za sustavan pristup rješavanju detektiranih problema i teškoća nastalih tijekom provedbe važećeg zakona, a cjelokupni normativni okvir uskladit će se s postojećim trendovima u prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći. Prema ovom prijedlogu zakona za organizatore humanitarnih akcija stvara se potencijalno relaksirajuće okruženje vezano za provođenje humanitarne akcije gdje se daje jedan širi okvir za provođenje humanitarne akcije, te mogućnost produljenja trajanja humanitarne akcije sa 90 na još 90 dana, daje se mogućnost prekida akcije ako je potreba korisnika humanitarne akcije podmirena ili je prestala ili su nastupile okolnosti koje priječe daljnje provođenje humanitarne akcije. Oslobađa se obveze otvaranja računa za humanitarnu akciju ako se akcijom prikupljaju isključivo materijala sredstva, omogućava se češće izvještavanje nadležnih upravnih tijela o provedenim humanitarnim akcijama…/Govornik se ne razumije/…njihov sadržaj, jesu li se prikupljala materijalna sredstva ili financijska u vidu redovitog, privremenog i konačnog izvješća. Uz to predloženim zakonom stavlja se naglasak i na slijedeće, propisuju se jasni uvjeti za dobivanje rješenja kojim se odobrava organiziranje humanitarne akcije od strane nadležnog upravnog tijela u županiji, korisniku humanitarne akcije se omogućava korištenje prikupljenih sredstava za podmirenje troškova od dana podnošenja zahtjeva za provođenje humanitarne akcije s tim da se apostrofira njegova odgovornost za namjensko trošenje dodijeljenih humanitarnih pomoći u čemu je dužan organizatoru dostaviti vjerodostojnu dokumentaciju, to je ono što je jako važno u ovom dijelu. Uvodi se pojačana kontrola provođenja akcija i raspolaganja prikupljenim sredstvima s posebnim naglaskom na obveze organizatora humanitarne akcije u odnosu na postupanje sa prikupljenim fondom od pomoći, rokove dodjele pomoći korisnicima te postupanje sa financijskim sredstvima i materijalnim dobrima preostalim nakon završetka humanitarne akcije. Predloženi zakon donosi promjene u reguliranju stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, a što je vezano za način priznavanja statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći, definiranja subjekta neprofitnih osoba koji se nadležnom upravnom tijelu mogu podnijeti zahtjev za priznavanje statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći kao što je Hrvatski crveni križ i njegovi ustoljeni oblici Hrvatski Caritas. Tu su i socijalne samoposluge i razni drugi oblici. Mislim da stvarno možemo biti i zadovoljni i ponosni radom tih ustanova koji stvarno to vrlo ozbiljno, kvalitetno i uz visoko povjerenje hrvatskih građana obavljaju. Evo uz sve ovo navedeno klub Hrvatske demokratske zajednice prihvatit će ovaj prijedlog zakona. Hvala. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovana zastupnica Renata Sabljar Dračevac. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice sa stručnom savjetnicom, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Prijedlog zakona o humanitarnoj pomoći, namjera donošenja ovog prijedloga zakona je usklađivanje cjelokupnog normativnog okvira sa postojećim trendovima u prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći što je osjetljivo pitanje jer se radi o ranjivim i osjetljivim skupinama ljudi koji se nerijetko nalaze u potrebi osiguranja zaštite vlastitog života, zdravlja, stanovanja ili ostaloga. Stoga odmah na početku moram istaknuti da ga podržavam kao što i podržavam rješenja koja bi trebala ukloniti pojedine pojedine nedostatke trenutnog važećeg zakona i vjerujem da će se stvoriti preduvjeti za sustavan pristup rješavanju svih detektiranih problema i teškoća nastalih tijekom provedbe trenutnog važećeg zakona. Dosadašnji je zakon, dakle Narodne novine 102/15 i 98/19. Naime, u pojedinim dijelovima otežavao provedbu određenih inicijativa u prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći naročito u situacijama izazvanim nekim krizama, krizama, nesrećama, katastrofama kao što je na primjer bio potres koji je pogodio grad Zagreb i Sisačko-moslavačku županiju u prosincu 2020., poplave u raznim dijelovima zemlje i slično. Kada je žurno trebalo zaštititi i spasiti što veći broj ljudi, odnosno kroz različite humanitarne aktivnosti pomoći određenim pojedincima ili socijalno osjetljivim skupinama. Nadam se da će kod predloženi prijedlog zakona otkloniti određene nejasnoće koje su uočene u primjeni zakona i koje su dovele do određenih poteškoća u primjeni zakona. To su na primjer neusklađenost rokova da dostavljanje godišnjih izvješća o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći nadležnim upravnim tijelima s rokovima definiranim u propisima u Republici Hrvatskoj. Rast broja humanitarnih akcija koje nisu organizirane u skladu sa važećim zakonom trajanje humanitarne akcije i mogućnost njezina produljenja u izvanrednim okolnostima uslijed opasnosti za život ili zdravlje ljudi odnosno prekida humanitarne akcije. Potreba otvaranja računa za humanitarnu akciju ako se u akciji priključuju isključivo materijalna dobra itd. Također se nadam da će predloženim zakonim, rješenjima otkloniti dosadašnje poteškoće vezane uz nedovoljno ili nejasno definirane uvjete za dobivanje rješenja za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći što će očekujem u konačnici dovesti do profiliranja neprofitnih pravnih osoba koje se ovom djelatnošću uistinu aktivno bave. Jer veliki broj pravnih osoba kojima je izdano spomenuto rješenje neadekvatno ili tek povremeno aktivno u prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći pogotovo u organiziranju humanitarnih akcija što je u suprotnosti sa idejom rješavanja rješenja za tzv. slabo prikupljanje ili pružanje humanitarne pomoći. Mislim da je dobro što će se urediti uvjeti koje oni moraju ispuniti navedene neprofitne pravne osobe u svrhu stjecanja stalnog prikupljača humanitarne pomoći jer će morati dostaviti dokaze o provedenim humanitarnim akcijama u ukupnom trajanju od najmanje 200 dana. Iako su tijekom provedenog e-savjetovanja pojedini komentari odnosili na to da one aktivnosti koje su navedene u godišnjim programima stalnog prikupljanja ne treba prijavljivati humanitarna, kao te da bi se na taj način stalnim prikupljanjem smanjili troškovi prikupljanja i podjele humanitarne pomoći smatram da postojanje programa rada jedan je od potrebnih uvjeta kojeg moraju ispuniti neprofitne pravne osobe prilikom podnošenja zahtjeva za priznavanjem statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći za tekuću i narednu kalendarsku godinu od dana podnošenja zahtjeva. Iz njega će se moći utvrditi hoće li se planirane aktivnosti provoditi kontinuirano tijekom cijele kalendarske godine i jesu li u skladu sa stvarnom svrhom humanitarne pomoći. Znači iz članak 2. Nacrta prijedloga zakona, dakle to je definirano. Naime, kako bi dokazali kontinuitet u prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći stalni prikupljači humanitarne pomoći su obavezni nadležnim upravnim tijelima jednom godišnje, najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu dostaviti program rada koji se odnosi na tekuću godinu iz koje mora biti razvidno da su planirane aktivnosti u skladu sa svrhom iz čl. 2. nacrta prijedloga zakona. Pozitivno je i to što će se organizatora humanitarne akcije osloboditi obaveze otvaranja računa za humanitarnu akciju ako je u akciji prikupljana isključivo materijalnih dobara što će dovesti do određene realizacije i smanjenja troškove humanitarne akcije kao i racionalizacije vremena potrebnog za organizaciju humanitarne akcije. U komentarima tijekom e-savjetovanja bili su izneseni i prijedlozi da se stalne prikupljače oslobodi potrebe otvaranja posebnog računa za svaku pojedinu akciju jer smatraju da oni koji posjeduju rješenje ne trebaju za svaku humanitarnu akciju podnositi zahtjev, ishodovati rješenje i slati pojedinačna izvješća jer se aktivnosti aktivnosti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći odvijaju kontinuirano tijekom cijele kalendarske godine. Kako navode, otvaranje posebnog broja računa za svaku humanitarnu akciju dodatno im povećava troškove i administrativno opterećenje stalno prikupljene humanitarne pomoći. Dakle, na odboru smo ovome raspravljali i dobila sam iscrpan odgovor od državne tajnice i zahvaljujem joj se. Dakle, smatra da se ovo je najbolje moguće rješenje jer na ovaj način se najbolje može kontrolirati tijek novca, ali troškovi akcije koji nikako ne bi smjeli prelaziti 10% prikupljenih sredstava. Primijećeno je da je u nekim akcijama čak i 70% išlo na troškove akcije što je neopravdano i izrazito loše za tu samu akciju. Prijedlog o, znači smatram dobrim rješenjem što će ovaj zakonski prijedlog omogućiti korištenje financijskih sredstava prikupljanja u provedenoj humanitarnoj akciji za podmirenje troškova nastalih od dana podnošenja zahtjeva za provođenje humanitarne akcije. S obzirom na to da u većini humanitarnih akcija, a posebito onih kojima je svrha zaštiti život i zdravlje ljudi i prije nego što nadležno upravno tijelo donese rješenje kojim se organizatoru humanitarne akcije odobrava njezino provođenje, korisnici humanitarne akcije imaju troškove koje je potrebno žurno pokriti. Druge primjedbe odnosile su se na to da kako stalno prikupljatelji pomoći ne moraju prijavljivati humanitarne akcije predviđene programom rada, već samo akcije koje tim istim programom nisu unaprijed predviđene za pojedinca ili zbog nepredviđenih žurnih i posebnih okolnosti. Ovaj prijedlog nije, nije prihvaćen. A sad, možda bi se on mogao i razmotriti. Dobro je što imamo cjeloviti zakon i Klub socijaldemokrata podržati će ovaj prijedlog zakona. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Možemo!, govorit će poštovana zastupnica Urša Raukar-Gamulin. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dakle, zakonom koji je pred nama predlagatelj ima namjeru kvalitetnije urediti područje pružanja humanitarne pomoći u RH i naš Klub Možemo!, podržava ovo nastoje da se ta tema i ta materija kvalitetnije regulira. Svjesni smo da civilne nesreće, nepogode ali nažalost i katastrofe postaju sve češće, a posljedica su ozbiljnih klimatskih promjena koje kako pogađaju naš planet, pogađaju i našu zemlju. Sjetimo se samo ovoljetnih oluja, koje su nažalost odnijele i ljudske živote i napravile golemu materijalnu štetu. U narednom periodu za očekivati je nažalost, sve više takvih vremenskih ekstremnih pojava koje će nanositi ozbiljne ljudske i materijalne gubitke i kada će i komponenta brze humanitarne pomoći biti samo jedan od elemenata koje moramo ojačati za suočavanje s klimatskim izazovima 21. stoljeća. Pa ćemo iskoristiti i ovu priliku da pozovemo na jačanje sustava civilne zaštite i apeliramo na vas potpredsjedniče sabora da našu interpelaciju o sustavu civilne zaštite koja već dvije godine stoji na čekanju, uvrstite u tjedni dnevni red sabora. Preveliki su rizici kojima izlažete ovu zemlju odugovlačenjem reforme vezane za civilnu zaštitu i izbjegavanjem rasprave na tu temu. No, vratimo se na sam prijedlog zakona. Na početku se želimo osvrnuti na načela prikupljanja humanitarne pomoći i predlažemo da uz već navedena načela da se uvede i načelo transparentnosti. Naime, za dobivanje povjerenja građana i tvrtki da doniraju humanitarnu pomoć i sigurnost u to da će donacija uistinu doći do krajnjeg korisnika može se osigurati transparentnim prikupljanjem i distribucijom pomoći. Ta transparentnost znači da pravne i fizičke osobe koje prikupljaju i dijele humanitarnu pomoć moraju pravovremeno i kvalitetno izvještavati o prikupljenoj i distribuiranoj pomoći, ne samo tijela državne vlasti nego i javnost. Naravno, uzimajući u obzir sve parametre GDPR-a te zaštitu dostojanstva osoba koji su primatelji te pomoći. Također predlažemo da i nadležno tijelo javno objavljuje statistiku svih akcija koje su provedene u RH i zbog i zbog svega toga pozivamo da se načelo transparentnosti uvrsti u ovaj prijedlog zakona. Iz javnog savjetovanja vidljivo je dosta široko nezadovoljstvo nekih od ključnih pružatelja humanitarne pomoći, a vezano je uz status tzv. stalnog prikupljača prikupljača humanitarne pomoći. To je zakonsku odredbu koja i stalnom prikupljaču nalaže da za svaku pojedinačnu humanitarnu akciju prikupljanja pomoći mora provoditi na način da se otvara i kasnije zatvara bankovni račun. To smatramo da je u potpunosti nepotrebno administrativno opterećenje organizacije i nije da je taj prijedlog presudan za veću transparentnost prikupljanja sredstava. Apeliramo da odustanete od te obaveze prema stalnom prikupljaču humanitarne pomoći i dozvolite da one organizacije koje imaju taj status da mogu sakupljati pomoć preko fiksnog stalnog računa odnosno preko svojih stalnih podračuna koje imaju otvorene za pojedine redovne humanitarne akcije. Ono što se može pojačati je putem provedenih pravilnika da se vodi jasna statistika uplata po pojedinoj akciji na računu prema pozivu na broj ili namjenom donacije i na taj način transparentno izvijesti o prikupljenim sredstvima. Osim po nama nepotrebnog otvaranja zasebnog računa u tim slučajevima tu je i obaveza stalnog prijavljivanja novih akcija, iako su to većinom akcije koje se redovito godišnje ponavljaju oko blagdana ili prigodnih datuma za koje možda ne bi trebalo svake godine ponovno ponovno prijavljivati akciju ako se ona već desetljećima ponavlja iz godine u godinu. Dakle, za akcije za koje stalni prikupljači humanitarne pomoći navode u svom programu kojeg su dužni predati nadležnom tijelu za koje imaju zasebne račune ili podračune nema potrebe da iste svake godine otvaraju i zatvaraju. Nadalje, ono što nas brine je što će biti sa humanitarnim akcijama vrlo malog opsega? Npr. često se zna desiti neka situacija kada se desi nepogoda u nekom kvartu npr. zapali se kuća, premine neka osoba i sl., bliske osobe i susjedi znaju brzinski prikupiti urgentni novac za pomoć ugroženoj obitelji. Po ovom zakonu osoba koja prikuplja i tako malu pomoć morala bi se registrirati i dobiti odobrenje za humanitarnu akciju. I mislimo da će to demotivirati ljude da budu solidarni u trenucima najveće potrebe i predlažemo da ovaj zakon se ne odnosi na prikupljanje novčanih donacija do iznosa od 10.000 eura te da se ljudima ostavi ta sloboda oko prikupljanja tih malih brzih donacija. Vjerujemo da je limit od 10.000 ona brana koja nam osigurava da se neće kupovat auta, stanovi i takve ostale stvari koje se nažalost događaju. Posebno bi se ponovno htjela osvrnuti na regulaciju poreza i carina vezanih uz humanitarnu pomoć. U ovom zakonu je to eto elegantno da tako kažemo zaobiđeno čl. 18. koji kaže da organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći ostvaruju porezne i carinske olakšice pod uvjetima i na način propisan carinskim i poreznim propisima, kao što smo čuli od gospođe državne tajnice, dakle ostavlja se Ministarstvu financija da regulira olakšice. A mi predlažemo da se upravo u ovom zakonu jasno definira da se na donacije ne treba plaćati niti PDV niti carina. Ne, ne, nedopustiva je i potpuno nelogična situacija da se npr. na donirane montažne kuće na Baniji morao plaćati PDV ako su donacije išle preko zaklada. Ukoliko postoji zakonska obaveza plaćanja PDV-a i carina apeliramo da se nađe način da taj trošak ni u kom slučaju ne snose donatori ili prikupljači pomoći već da taj trošak preuzme proračun RH. U tom smislu vrlo snažno apeliramo da se taj koncept ugradi u drugo čitanje ovog prijedloga zakona. Znamo da je PDV uveden još '998. i do dana današnjeg zapravo nije nađeno jedno zadovoljavajuće rješenje oko ovog problema i ovo jest doista prava prilika da se to zakonom jasno definira i oslobodi tih davanja na na humanitarnu pomoć. Također želimo upozoriti i na ne regularnu situaciju ukoliko osoba koja prikuplja humanitarnu pomoć ukoliko je pod ovrhom, naime i tada će i račun koji fizička osoba otvori za prikupljanje humanitarne pomoći biti predmet naplate ovrhe što je krajnje naravno neprimjereno i svjesni smo da se zaštićeni računi reguliraju zakonom koji regulira ovrhe, ali ako i u slučaju PDV-a i carine dakle kao i u slučaju PDV-a i carine predlažemo da u ovaj zakon eksplicitno ugradi se da su računi na koje se sakuplja humanitarna pomoć zaštićeni od ovrhe. Osvrnuli bismo se i na čl. 13. koji regulira uvjete za priznavanje statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći točnije na st. 2. koji definira da pravna osoba može steći status stalnog prikupljača humanitarne pomoći ako u razdoblju od dvije godine prije podnošenja zahtjeva je provela humanitarne akcije u ukupnom trajanju od najmanje 200 dana koje nisu organizirane u isto vrijeme. Ovaj kriterij od 200 dana koji ne gleda kvalitetu tih akcija, npr. iznos prikupljenih sredstava, distribuciju sredstava i slične parametre čini nam se prearbitrarnim i predlažemo da se taj kriterij ili izbriše ili da se izmijeni pa da u prvi plan dođe kvaliteta prikupljanja i distribucije humanitarne pomoći, a ne samo mjerilo od 200 dana. Također želimo naglasiti da je po nama čl. 22. st. 1. prerestriktivno postavljen. On kaže sljedeće, da fizička osoba ne može biti organizator humanitarne akcije ako prikuplja humanitarnu pomoć za osobne potrebe, potrebe bračnog ili izvanbračnog druga, životnog ili neformalnog životnog partnera, srodnika u ravnoj lozi i srodnika u pobočnoj lozi do zaključno drugo stupnja srodstva. Dakle, isključuje mogućnost prikupljanja humanitarne pomoći za bližu rodbinu. Svjesni smo naravno da je upravo u tim situacijama bilo slučajeva netransparentnog prikupljanja i trošenja humanitarne pomoći, ali moramo uzeti u obzir da upravo u tim slučajevima postoji i najveća motivacija za humanitarnom akcijom jer ste direktno povezani sa osobom u potrebi. I u tom smislu pozivamo da razmislite da se ipak ne ide ovako restriktivno na zabranu humanitarne akcije od strane rodbine posebno ako se ovim zakonom uvode i jači kontrolni mehanizmi koji mogu otkriti i sankcionirati osobe koje zlorabe humanitarnu pomoć. Dakle, ukratko zbog eventualnih zlouporaba i dosadašnjih ponekih zlo, zloupotreba samog sustava humanitarne pomoći u tom segmentu najbliže obitelji nemojmo dozvoliti da tu mogućnost potpuno ukinemo. pozdravljamo da se dodjeljuje nagrada za humanitarni rad koji se, koja se regulira Člankom 41., ali apeliramo da se ipak uvedu neki kriteriji tko mogu biti članovi odbora za dodjelu nagrade za humanitarni rad u smislu da te osobe moraju imati neko profesionalno iskustvo ili znanje vezano za humanitarni rad kako se ne bi dogodilo da u odboru sjede osobe koje nemaju s tim nikakve veze, pa niti razumijevanja za humanitarni rad. I zaključno naravno pozdravljamo da se radi na boljoj regulaciji prikupljanja humanitarne pomoći, ali isto tako vidimo još dosta prostora za unapređenje ovog zakona te vas pozivamo da naše komentare integrirate u konačni prijedlog zakona. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a govorit će poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege, mi danas imamo u prvom čitanju Zakon o humanitarnoj pomoći. Dobro je da je dakle u dva čitanja što je nekako uobičajena metoda iz jednostavnog razloga da između prvog i drugog čitanja neke primjedbe koje se, će se izreći da predlagatelj razmisli i da ih ugradi. Namjerno već uvodno govorim o tome da predlagatelj razmisli i ugradi jer mi se čini da ima mogućnosti da se ovaj zakon poboljša i bilo bi dobro da ona dobijemo ipak jednu konačnu verziju zakona s kojom ćemo biti svi zadovoljni. Kad govorimo o humanitarnoj pomoći ajmo probati rasvijetliti uopće razmjere svega toga zajedno, dakle i u obrazloženju zakona, a i državna tajnica u odgovoru na jedno od pitanja je rekla da izdaje se 28 rješenja mjesečno. To ako imamo 20 radnih dana to je više od 1 rješenja dnevno koji se izdaje, a koji je vezan uz različite oblike humanitarne pomoći. Humanitarnom pomoći sigurna sam da svako od nas koji u relativno malom broju sad sjedi u ovoj sabornici, ali bez obzira svi oni koji su na različite načine sudjelovali jer tim činom čovjek ima osjećaj da čini dobro djelo. I zaista riječ je o tome i zbog toga je i dobro da se i zakonom reguliraju svi okviri jer za sve one humanitarne pomoći koje su bile u redu mi u javnosti nešto doznamo ili ne doznamo, javnost je vrlo senzibilizirana na činjenicu kada neko napravi neću reći čak to je preblaga riječ nepodopštinu, ja bih rekla zapravo nekakvo kriminalno djelo. Ne tako davno imali smo slučaj jedne humanitarne pomoći koja je bila gdje je umjesto onog što se treba napraviti kupljen auto. I to su situacije koje zapravo ovaj zakon treba stvoriti okvire da takvih situacija bude što manje. Da takve situacije zaista jer iza toga baca crnu sjenu ili loš, lošu sjenu na sve one koji rade ozbiljno, odgovorno, savjesno, dobro odrađuju, sve si odradio onako by the book da kažem i zbog toga u ovom zakonu trebaju biti definirane neke stvari. Ja ću iskoristiti pa možda ukazati na nekoliko stvari koje mislim da se do drugog čitanja ima mogućnosti da se poboljša i da se definira, pa ću ići redom. Dakle, ono što sam i pitala državnu tajnicu, a to je problem PDV-a. Dakle, svaki put kad su veliki humanitarne pomoći u pitanju, ali i neke male ostaje problem PDV-a i kaže da od svake humanitarne pomoći je država ta koja bude donirana sa 20% iznosa iznosa od te humanitarne pomoći. To, odredba Članka 18. govori o tome da se pod određenim uvjetima može nešto osloboditi. Ono što je cijelo vrijeme problem, problem su vam oni telefonski pozivi koji su vrlo jednostavni, koji su brzi, koji na kraju možete vidjeti, dakle Ana Rukavina je bila, je dobar primjer dakle u toj, u toj večeri kad se telefonira koliko se sredstva prikupi. Ljudi imaju osjećaj zapravo sjedeći doma bez nekih posebnih uplata ipak nešto napravi, zato sam i pitala državnu tajnicu i mislim da je je to jedna tema, tema problem PDV-a koja se mora jasnije definirati i razraditi i u ovom prijedlogu zakona. Naravno treba sjesti sa Ministarstvom financija i ne ulaziti jedan drugom u posao, ali nešto što se definitivno mora definirati. Zatim imamo onu odredbu Članka 22. kojim je definirano da netko tko je, dakle da roditelj u principu, fizička osoba ne može biti organizator ako prikuplja za osobne potrebe, potrebe bračnog i izvanbračnog druga, životnog neformalnog srodnika, srodnika po…/Govornik se ne razumije./…do drugog stupnja srodstva. Ja mogu čak i razumjeti predlagača koji se odlučio za takvu odredbu jer je zasigurno po putu imao dosta zloupotreba baš na toj razini i onda je mislio puno jednostavnije je da to izdefiniram na taj način, na taj način ću maknuti sve ono loše što sam dosad imao. Meni se čini da ipak tu treba razmisliti i vidjeti i vidjeti opciju, u kojoj opciji to možda napraviti nešto malo mekše iz jednostavnog razloga i ono što sam, što već sam i navela i navodim, a to je da uvijek nekakve, ti loši primjeri zapravo od nas traže te restriktivne odredbe, meni se čini da je ta odredba dosta restriktivna. Ja bi se referirala i nešto malo vezano uz novinu koja je u ovom zakonu, a što je i državna tajnica uvodno rekla, a to su neutrošena sredstva koja onda raspolaže zapravo dalje ministarstvo. mislim da je to dobra opcija, mislim da je to dobra varijanta i ja pretpostavljam da ste dosad imali takvih nekakvih situacija u kojima ste to morali raditi, dakle završi humanitarna akcija, postoji dio sredstava, problem što s njima, ne možete vraćat onima koji su sudjelovali jel to je zapravo skoro pa nemoguće, ali ta sredstva treba utrošiti i odlučili ste se za model u kojem sudjeluje i ministarstvo koje će onda donijeti rješenje kao nadležno tijelo kom će pripasti ta neutrošena sredstva, a kom će ta sredstva jedne humanitarne akcije dalje ići, dakle tu imamo dva problema. Jedan problem je transparentnost i odluka ministarstva kom će ići jer netko tko je davao pomoć je davao za tu humanitarnu akciju i možda će se loše osjećat i reć gle moja namjena je bila za to, a ti sad s mojim sredstvima raspolažeš nešto drugačije. Nema pravde i nema tu pravednog rješenja jer, ali tu treba biti maksimalno oprezan i možda detaljnije kroz odredbu članka, mislim da je to čl. 27. ili 28., možda taksativnije navesti točno za što može biti i uvjete. Ja bih rekla dva razloga su zašto to mislim da treba biti detaljnije napravljeno. Iz jednostavnog razloga da sebi olakšate posao ko ministarstvo, da onda imate manje primjedbi ako vam, i imate više taksativno navedeno, a s druge strne da bilo tko tko sudjeluje u nekoj humanitarnoj da već unaprijed zna da taj dio sredstava možda ako bude višak bit će usmjeren i negdje drugdje ili da se možda bude odredba da se usmjeruje onoj humanitarnoj akciji koja je po svom sadržaju ili cilju bila približno ista za koja su bila sredstva. Na taj način izbjegavate zapravo da neko kaže gle ministarstvo, država upravlja mojim sredstvima koja nisu bila namijenjena za to, da možda bude odredba, da bude humanitarna akcija koja je po svom cilju, smislu i ostalo najbliža onom za što su bila sredstva. I u odredbi čl. 29. dakle ministarstvo će voditi evidenciju neutrošenih sredstava i ne dodijeljenih materijalnih dobra iz humanitarnih akcija. Pretpostavljam da nećete trebati nekakve nove djelatnike ili ćete postojeće možda preusmjeriti na to sve zajedno jer mislim da to neće biti problem i ministarstvo će donijeti rješenje. Protiv tog rješenja nije dopuštena žalba jer to je uobičajena metodologija vezana uz ministarstvo, nego se može pokrenuti upravni spor. tu mislim da treba napraviti slijedeće, al to ćete s pravnicima vidjeti. Ja uvijek kad idem u nekakve ovakve pravne stvari onda uzmem rezervu i kažem s oproštenjem ja sam arhitekt, ali imam nekakvo malo iskustvo u čitanju tih propisa, to rješenje bi trebalo biti izvršno, a onda da upravni spor ide dalje u smislu dakle spora i svega ostalog, zašto? Vi imate određeni dio sredstava ili određeni dio materijalnih dobara, ako na to rješenje bude pokrenut upravni spor i ako upravni spor bude trajao 3-4.g. kao što mi znamo da je kod nas, je pitanje i sredstava, pitanje je i materijalnih dobara i pitanje je svrsi svega toga zajedno. Ja čitam tema humanitarnih akcija je tema da humanitarno djelujemo što prije. Dakle ovaj zakon je potreban, potreban je zbog nekih formalnih i administrativnih okvira i on je definitivno sve probleme koje imamo dosad i te probleme koje imamo dosad je probao ugraditi u zakon, naravno da ima apsolutno i tu teme za poboljšice, da prevenirate sve probleme koje ste dosad vidjeli i koje, i koje ste ne znam vjerojatno i vi ko ministarstvo bili odmah obaviješteni, u nešto ste mogli ste mogli djelovati, u nešto ne. Meni na prvu, zaista na prvu se čini da je dobro da ministarstvo ima alat u svojim rukama iz jednostavnog razloga da dio sredstava koji je, koji je prikupljen se utroši kvalitetno dalje, ali mislim da taj alat trebate imati do kraja, da je smisao, da i zato da to rješenje bude izvršno u smislu toga da je provedivo, a upravni spor da onda traje kolko treba trajati i na način na koji treba biti. Čini mi se da bi to bilo poboljšica vezano uz čl. 29., ali apsolutno je to tema koju vi u ministarstvu morate malo sjesti i malo vidjeti. Ovaj zakon je dobrodošao, mislim da su i klubovi prije mene rekli ono što ću ja ponoviti, a to je dobro da ih imamo. Želim još jedanput za kraj naglasiti, dakle zemlja u kojoj donosite 28 rješenja o humanitarnoj pomoći mjesečno govori o tome kolke aktivnosti jesu, za to je važno da zapravo budu regulirane na odgovarajući način. Izuzetno je važno da cijeli postupak bude transparentan iz jednostavnog razloga što si mi s ove govornice i svi ostali nekako zaboravljamo sve one dobre akcije koje su bile i koje su napravljene, dovoljno je da vam od, ne znam, od 100 akcija jedna zaista od humanitarnih pomoći bude loša, bude zasjenjena krivom nekakvim zaista malverzacijama, lošim namjerama i onda vam sve zajedno dobiva nekakvu lošu sliku, stoga, dobit ćete zapisnik i sa ove sjednice i bili ste na odborima i ja nekako mislim da bi bilo dosta mudro i pametno, da neke prijedloge koji su iznesene ih razmotrite i vidite, oni su izneseni, ne u smislu da kažemo i da nešto tu sad loše kažemo, nego samo u smislu toga jer mislim da nam je interes svih zajedno da dobijemo što bolje zakonsko rješenje, a sljedeći interes je onda da to i u praksi provodimo na najbolji mogući način. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Prije nego što nastavimo, ovaj sa radom, možemo pozdraviti na galeriji korisnike i asistente Centra za inkluziju Pakrac-Lipik. A sada će u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista govoriti poštovani zastupnik Damir Bajs, izvolite.

Štovani predsjedavajući, kolegice i kolege. U Hrvatskoj, svi mi koji živimo spremni smo pomoći. Ja vjerujem da su to Hrvati i svi naši građani dokazali puno puta. Pomoći kada treba pojedinačno u situaciji bolesti ili neke druge ugroze za našeg sugrađanina, u situaciji kada se nešto desi u Hrvatskoj, a to znači potres, kao recimo, Zagreb, Sisak ili poplave u susjednim zemljama, kao što je Slovenija. Hrvati su spremni pomoći dakle odmah i sada. Sjetimo se i nekih situacija gdje su pomagali i iznad uobičajenoga, u potresu u Petrinji i Sisku, ljudi su se samoorganizirali, došli i na licu mjesta, bilo popravljali kuće, bilo kuhali za sve postradale. Ono što treba istaći, da mi imamo, naravno i institucije koje se brinu o tome i zato su i osnovane, da li se radi o Crvenom križu sa podružnicama ili primjerice, Caritasu. Ono što nije dobro jeste što vrijednost ukupne pomoći koja se skuplja, počinje se polako smanjivati. Dakle od 2015. do 2022. ukupne prikupljeno negdje oko 220 milijuna eura, na taj način, ali kako godine idu, ukupni potpore od građani, ali i od pravnih osoba padaju. Šta to zapravo govori? To govori da nešto se dešava, ne među ljudima nego u cijeloj situaciji humanitarne pomoći, što treba razmotriti, a ono što se dešava, gledajući s naslova običnog čovjeka, ljudima s kojima mi pričamo jeste činjenica da oni zapravo ovog trenutka temeljem, nažalost niza situacija u kojima se dogodilo da je skupljena velika humanitarna pomoć, da je vrlo često tu bila uključeni i pokrovitelji, kao što je recimo, Vlada RH po, koja je ponekad otpisala i taj PDV, a ponekad nije, predsjednik Republike ili bilo tko drugi i da kada se akcija završila, kada su novci došli na račun, da su nastali problemi. Nisu znali gdje su novce, nisu se znalo da li je to utrošena na one svrhe na koje je bilo namijenjeno. Ako se radi o pojedinačnim slučajevima, a koje neću sad navoditi, onda se zna zapravo dogoditi i sukobi i sudske parnice među onima koji su korisnici te pomoći i shodno tome, ljudi su se zapitali da li je to ono što želimo. Da li da imamo novce u prave svrhe i to je ono što bi ovaj Zakon trebao riješiti. Međutim, u svim tim akcijama nismo nikad vidjeli završetak, to znači u situacijama kada postoje problemi. Dakle država može intervenirati kroz niz institucija, kazneno pravno ili na bilo koji drugi način, naravno, zabranjeno je, provoditi akcije koje nemaju onaj temeljni dio priče, a to je da se zbilja nešto dogodilo, da je netko, primjerice, bolestan. Pa imamo i sad situacija da su ljudi proveli .../Govornik se ne razumije./... aktivnost, prikupili novce, a onda se uspostavilo da zapravo su zdravi. Ja ću reći da u tim situacijama se ruši povjerenje ljudi unutar onoga što imamo, a to je htjenje da se pomogne ljudima u potrebi i pomoći onima kojima je to najpotrebnije, prvo Hrvatskoj, a onda naravno u Sloveniji ili bilo kojoj drugoj zemlji svijeta. Stoga, ja bih apelirao i predložio da u ovom Zakonu, onaj dio koji postoji, ako je vezano uz širenje pitanja nadzora nad provedbom humanitarnih akcija, se zapravo provede na način da se da i izvješće Saboru koliko je takvih aktivnosti bilo, da li su nađene neke nepravilnosti i koliko su one velike i da li su ti novci koji su sad dani, da li su onda zaplijenjeni pa možda prebačeni u državni proračun ili negdje drugdje jer ispada da to nije, nije zapravo jasno u onim slučajevima koji su visokoprofilirani, koji su prvi stupci novinama gdje smo čitali o tužbama i protutužbama onim koji su učestvovali u tome, pa čak i u situacijama kad je država u toj istoj akciji odobrila da se PDV ne naplaćuje pa nije iskontrolirala što se tu desilo. Da bi se taj trend koji imamo, a to je taj trend smanjenja potpora koju daju građani i pravne osobe u Hrvatskoj, preokrenuo, treba variti najvažnije, povjerenje ljudi u sistem i to je ono što bi ovaj Zakon trebao napraviti. Ali zakon kao zakon, možda i nije tako loš, ali je pitanje provede istoga i stoga dakle na Ministarstvo apeliram da se to napravi, da inspekcije u bilo kojem situaciji izađu van i da kada se skupi milijun milijun eura, 100 tisuća eura ili koliko god, da se iskontrolira šta se desilo sa tim novcima, da li su oni završili na pravom računu ili je dana pravljeno što je trebalo. Ja ću reći da takve situacije nisu sve. Dakle, to ne znači da sve humanitarne akcije imaju takav rezultat. Dapače. Većina ima pozitivan rezultat, ljudi su i institucije koje su to provele su napravile sve što su trebale. Ali ipak znatan broj takvih situacija, još jednom ću napomenuti ruši povjerenje ljudi u sustav i ljudi su spremni dati novce ali ne i kada ne znaju gdje to završava pa onda kad pročitaju na naslovnici da su dali nije bitno 10 eura, 100 eura ili koliko god, a vide da se onda oko tih novaca vrši sudski spor između korisnika te pomoći, to pokazuje zapravo da nešto tu ne štima jer u konačnici u tim situacijama inspekcije bi trebale reagirati, a nismo nikad imali slučaj da su reagirale. Sam zakon kao zakon načelno i nije loš, ali ne rješava temeljnu stvar i stoga očekujemo da ministarstvo u provedbi ovog zakona, u prvoj situaciji kada se vidi da postoji problem. Ne samo kada se novine nešto o tome napišu, ne samo kad krenu neki sporovi oko humanitarnih aktivnosti nego kada konkretno uvidimo da temeljem vrijednosti ukupnosti onoga što se prikupilo, a to bi zapravo priložio i to ću vjerojatno dati amandman, da inspekcijski nadzor bude obvezan u situaciji kada pređe neki novčani iznos koji se tiče dakle vrijednosti humanitarne akcije. Da li je to 100 tisuća eura ili milijun eura da inspekcija automatski izađe i provjeri šta se da li je napravljeno sve kako treba. Isto kao što je Porezna uprava i sve druge institucije, kada prijeđe neki iznos dolazi obvezni porezni nadzor. Ili kada se desi dakle situacija koja je slična ovima o kojoj pričamo. Shodno tome to ne postoji u zakonu nego samo na temelju dakle izvjesne prijave. Automatizam bi bio najbolji i to bi vratilo povjerenje ljudima, a oni koji će imati takve akcije znati će im netko doći provjeriti njihove račune i vidjeti da li su novci upućeni tamo gdje trebaju. U svakom slučaju vratimo povjerenje ljudi u humanitarnu pomoć u smislu da budu sigurni da njihovi novci idu na pravo mjesto i dobit ćemo promjenu trenda. Povećanje konačno, dakle onoga što želimo, a to je da svi zajedno sudjelujemo u potpori onima kojima je potrebito i shodno tome, evo to će biti moj amandman. Amandman Kluba Fokusa i reformista kako bi u konačnici ovaj zakon poboljšali. Hvala. Hvala lijepa. Sada bismo prešli na pojedinačnu raspravu i prva će govoriti poštovana zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, državna tajnice, zastupnice i zastupnici. Evo nakon 8 godina provedbe ovog zakona, evidentirano je 215 stalnih prikupljača humanitarne pomoći organizirano preko 2400 humanitarnih akcija pruženo humanitarne pomoći u vrijednosti većoj od 196 milijuna eura za preko 4,8 milijuna neposrednih korisnika i zato moramo reći da je važno da zakonski uredimo područje humanitarne pomoći jer država u tom području ima odgovornost koju pokazuje upravo kroz donošenje dobrih zakona kako bi osigurali da humanitarna pomoć dođe što brže do onih kojima je ona najpotrebnija, a isto tako da se spriječe bilo kakvi oblici zlouporabe jer se na taj način onda izigrava namjera dobrih ljudi koji sudjeluju u humanitarnim akcijama i pomažu onima koji su najpotrebitiji. Ja bih ovdje željela posebno zahvaliti jer vidim da se i izrijekom spominju stalni prikupljači humanitarne pomoći. Jedan od njih je i Hrvatski Caritas. Obzirom da dolazim sa područja Sisačko-moslavačke županije Hrvatski Caritas je od prvog dana kad je naša županija bila zahvaćena potresom pružao pomoć potrebitima. Dakle u onoj prvoj fazi od koja je trajala negdje do travnja 2021. godine više od 5500 obitelji sa 15450 članova primilo je pomoć putem hrvatskog Caritasa. Podijeljeno je ukupno 900 tona donacija hrane i higijenskih potrepština, goriva, građevinskog materijala, grijalica, peći, agregata, namještaja, invalidskih pomagala, odjeće, obuće, 200 stambenih kontejnera mobilnih kućica je stiglo putem putem hrvatskog Caritasa i sisačkog Caritasa na naše područje. Tu moram istaknuti i 337 654 volonterskih sati koje su volonteri iz cijele Hrvatske darovali u privremenom distributivnom centru kojeg je uspostavila Sisačka biskupija i naš sisački Caritas. Naravno, da uz ove akcije koje su bile u tom trenutku hitne i potrebne Caritas je i dalje pristan na našem terenu i pomaže, zajedno i sa poljskim Caritasom i sa kanadskim Caritasom provodi se niz projekata od obnove kuća za one osobe koje još uvijek nemaju krov nad glavom pa se uz pomoć poljskog Caritasa gradi 21 obiteljska kuća, a meni je drago da je i ravnatelj hrvatskog Caritasa zajedno sa mnom obišao i ruralna područja naše županije pa se provode projekti za izgradnju 30-ak podzemnih spremnika za pitku vodu na području Gline u onim ruralnim područjima i selima gdje stanovništvo nema osiguranu uvjeti života za mnogobrojne obitelji na području Sisačko-moslavačke županije, a osim navedenih projekata hrvatski i sisački Caritas provode i druge projekte kao što je obnova doma za smještaj studentica Pedagoške akademije u Petrinji koje sam imala osobno prilike posjetiti i vidjeti na koji na koji način časne sestre koje vode taj dom izlaze u susret studenticama koje su u Petrinji kako bi pomogle da nastave svoje školovanje. Također je važan projekt, kapaciteta Caritasove pučke kuhinje u Sisku koja hrani mnogobrojne gladne ljude. Niz je projekata provedeno. Jedan od njih koji je značajan jer je bio konkretna pomoć za one projekte obnove koji su bili nužni da bi se ljudi mogli vratiti u svoje kuće odnosi se na pomoć u gradnji, u sanaciji, opremanju oštećenih objekata i ta pomoć se pružala putem vaučera ili novčanih sredstava, plaćanjem izvođača radova statičara jer ljudi nisu imali financijska sredstva za takve aktivnosti koje su ustvari bile preduvjet da uopće mogu krenuti sa obnovom i takav vid pomoći osiguran je za 319 obitelji dok je za 15 obitelji sa 5 i više djece djece također provedena obnova objekata koji, koji su bili oštećeni potresom, a privedeni su svrsi da ljudi u njima mogu stanovati. Od prvog dana Caritas Sisačke biskupije zajedno sa preko 3 tisuće volontera organizirao je i uključio zbrinjavanje stradalih ljudi i druge, druge dobre ljude koji su se htjeli uključiti kako bi se u tom trenutku ublažile posljedice stradavanja. Nisu zaboravljeni ni oni najstariji koji su nažalost sami, o kojima nitko ne brine. Caritas je izgradio i opremio u tu svrhu 29 drvenih montažnih kuća koje će tim starijim ljudima omogućiti dostojanstven život. Dakle, humanitarno djelovanje je itekako važno i ono itekako ima smisla. Zahvalna sam svim humanitarnim djelatnicima koji ili kroz Hrvatski Caritas ili kroz Hrvatski Crveni križ ili neke druge organizacije pomažu na terenu. Njima je potrebna podrška. Jasno im je potreban uređen zakonski okvir i u tom smislu i obzirom da je ovo prvo čitanje vjerujem da će predlagatelj razmotriti i neke konstruktivne prijedloge koji su izneseni u ovoj raspravi kako bi dobili što bolji zakon koji može regulirati ovu humanitarnu djelatnost koja ljudima čini život ugodnijima, boljim i ljepšim. Hvala na pažnji.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice Petir, sami ste i prije u vašem radu naglašavali upravo ulogu Hrvatskog Caritasa, svih aktivnosti koje provode i smatram da ovdje definitivno trebamo naglasiti da je dobro da u zakonu mislim Članak 12. eksplicitno spominjemo Hrvatski Crveni križ i Hrvatski Caritas kao dvije organizacije koje stalno provode određene aktivnosti prikupljanja humanitarne pomoći. Dobro ste naglasili i upravo porijeklo vaše Sisačko-moslavačke županije znamo koliko je brza intervencija bila neophodno je potrebna u tjednima i danima nakon potresa i svih katastrofa koje su proizašle. Mislim da bi ipak trebali inzistirat na ovome trajnome računu jer to su ipak dvije organizacije i Caritas i Crveni križ koje imaju stalne, stalne aktivnosti u svom planu rada. Oni ne rade povremene humanitarne akcije kao neke možda druge zaklade i mislim da bi ih trebali tu izdvojiti iz zakona i dati im mogućnost, da im ipak država da mogućnost da imaju stalno otvoren račun da bi makli tu administraciju da mogu što brže djelovati. Zahvaljujem. Odgovor na repliku poštovane zastupnice Petir. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala vam potpredsjedniče. Hvala kolega Bačiću, ja mislim da je dosta veliki iskorak napravljen što je Hrvatski Caritas napokon ušao u zakon i naveden kao stalni prikupljač humanitarne pomoći jer znamo koliko korisnih stvari Hrvatski Caritas diljem Hrvatske provodi ne samo u Sisačko-moslavačkoj županiji i naravno da novi zahtjevi i administriranje i sve ono što je potrebno da bi se neka akcija provela usporava ustvari da te akcije budu brže i da oni koji su korisnici dobe pomoć na vrijeme. Tako da mislim da je ovaj vaš prijedlog hvale vrijedan i da bi ga ministarstvo trebalo razmotriti jer govorimo i o Hrvatskom Caritasu i o Hrvatskom Crvenom križu koji su ozbiljne organizacije, strukturirane koje već dugo posluju i to su organizacije na koje se ustvari mi kao donositelji odluka možemo osloniti kao i svi naši građani i zato mislim da je ovaj prijedlog dobar. Poštovani zastupnik Ćelić. Hrvatski Caritas djeluje i u inozemstvu i na razini EU postoje te zajedničke akcije oko humanitarnih operacija. S obzirom da ste vi bili u Europskom parlamentu mene zanima tijekom vašega mandata koliko se raspravljalo o prikupljanju humanitarne pomoći i djelovanju kako pojedinih zemalja članica tako i na djelovanju cijele EU prema drugim zemljama. Marijana (Nezavisni)** Hvala vam lijepo potpredsjedniče. Kolega Ćeliću naravno da je rad i Hrvatskog Caritasa ali i Europskog Caritasa prepoznat. Europski parlament dodjeljuje jednom godišnje nagradu europskog građanina građanina pa je tako i rad naših humanitaraca ovjenčan takvom jednom nagradom u Europskom parlamentu. Na razini Europskog parlamenta puno se više možda raspravlja o razvojnoj pomoći i u tom smislu mogu pohvaliti Hrvatski Caritas koji nam je ustvari desna ruka bio u pomoći koju smo slali prema Nigeriji, prema Siriji, prema Turskoj jer u situacijama gdje imate možda velike humanitarne krize ili gdje imamo nedemokratske vlade ili gdje se događaju progoni zbog vjere ili nekih drugih razlika gdje tako jedna nedemokratska vlada ne poštuje ljudska prava naravno da smo mi pozvani djelovati. I najbolje je da djelujemo tako da …/Upadica Željko Reiner: Hvala./… pošaljemo direktnu pomoć i to smo činili putem Hrvatskog Caritasa. **Reiner, Željko Hvala. Poštovana kolegice Petir ovi, ovaj novi Prijedlog Zakona o humanitarnoj pomoći donosi niz novina od jednostavnije provedbe humanitarnih akcija, pa do veće transparentnosti. Jedna od važnih odredbi zakona je i vođenje evidencije u elektroničkom obliku u elektroničkom obliku koja će biti dostupna na mrežnim stranicama nadležnog upravnog tijela i na mrežnim stranicama ministarstva. Pa evo smatrate li vi da će se na ovaj način izbjeći možda neka negativna iskustva uzrokovana u prikupljanju humanitarnih pomoći? **Reiner, Hvala potpredsjedniče. Poštovana kolegice Zmajić, pa smatram da je transparentnost jako važna jer to što su hrvatski građani velikog srca i žele pomoć ne znači da ne trebaju dobiti povratnu informaciju na koji način su njihova sredstava utrošena. Obzirom da smo na žalost imali u malom postotku, ali ipak nekih nemilih događaja gdje su sredstva sredstva netransparentno trošena smatram da kroz ovakav jedan elektronički registar kroz koji će biti vidljivo svakom tko je pokrenuo humanitarnu akciju, za koju svrhu, koliko novca je prikupljeno, na što je taj novac utrošen. Osiguravamo transparentnost postupka i u stvari potičemo dodatno hrvatske građane da izdvajaju svoja financijska sredstva za one namjene za koje smatraju da je to potrebno. **Reiner, Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice Petir, u raspravi ste se dotakli Hrvatskog Caritasa pa bih ja spomenula kako je Hrvatski Caritas u okviru projekta poboljšanje životnih uvjeta ljudi pogođenim potresom 2020. na Banovini u Hrvatskoj koji se provodi od travnja 2023. godine sa poljskim Caritasom kojeg ste također spomenuli, pa je tako obnovljeno 7 od predviđene 21 obiteljske kuće, a do kraja godine će sve kuće biti obnovljene. Isto tako Hrvatski Caritas je u suradnji sa Ministarstvom graditeljstva gradi i 7 novih zamjenskih montažnih kuća za obitelji koje žive u Caritasovim modularnim stambenim jedinicama, tako da smatram da je važno i pohvaliti njihov rad i biti im podrška za sve što im možda u budućnosti bude trebalo, pa vas evo molim komentar. **Reiner, Željko Hvala lijepo potpredsjedniče, hvala lijepo kolegice Baradić na ovom komentaru i dodatnom pojašnjenju jer u stvari to pokazuje da Hrvatski Caritas osim što surađuje sa drugim institucijama drugih država koje ga prepoznaju kao pouzdanog partnera, jer inače ne bi slali tolika financijska sredstva Hrvatskom Caritasu Hrvatski Caritas surađuje sa državnim institucijama, sa lokalnom sredinom, jedinicama lokalne i regionalne samouprave i mislim da je to jako važno. prepoznamo koji su to problemi ljudi na terenu i da na te probleme odgovorimo na pravi način i učinkovito. Hrvatski Caritas to čini. Ja sam imala prilike sa ravnateljem fra Tomislavom Glavnikom obići područje stradalo u potresu, detektirati te neke točke koje su problematične a za koje je možda teško iz drugih izvora dobiti sredstava kao što je primjerice građenje tih podzemnih spremnika za pitku vodu na području Gline u ruralnim sredinama i to je sada u fazi realizacije … … /Upadica Sada će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Kao što kad sam govorila u ime kluba sam rekla, a to ću ponoviti još jedanput mislim da je izuzetno važan ovaj zakon. Mislim da je dobro da imamo izdefinirano sve što do sad smo zaključili da nije dobro iz jednostavnog razloga što je humanitarna pomoć sastavni dio života, načina života, sudjelovanja. Dakle, ne samo što se cijele obitelji ili pojedinci dobro osjećaju kada sudjeluju u određenim humanitarnim pomoćima, nego iz jednostavnog razloga što zaista to imaju i određeni rezultati. Na žalost imali smo i recentne primjere velikog potresa koji je bio, najrecentniji koji je zadesio Zagreb, odnosno područje Banije, odnosno Banovine. Imali smo ne tako davno onaj ogroman potres u Turskoj gdje zapravo Hrvatska svojim znanjem, svojim iskustvom, ali i humanitarnom pomoći sudjeluje. I zato je interes svih nas, interes treba biti da zakonom to bude na odgovarajući način definirano i da u zakonu imamo što manje nedoumica. Kroz javnu raspravu, odnosno javno savjetovanje kad je bilo riječ o ovom zakonu, a vjerojatno i kroz raspravu na odborima koje ste imali, ja i u ovoj sabornici su se otvorili ja bih rekla nekoliko tema koje ja želim još jedanput

postoje zakoni koji vi dobro znate da svi koji su u sabornici i koji su na glasanju glasaju za njih. Prema tome, mislim da je i to tema, to je jednako tako jedan takav zakon i samo želimo da dobijemo prijedlog koji je kvalitetniji. pretpostavljam, odnosno mislim da je rezultat ovog zakona sva iskustva koja ste do sada imali. I ponavljam još jedanput, znate sve one dobre stvari koje su napravljene se nekako po putu zaborave. Uvijek pod svjetlima javnosti, pod svega ostanu oni loši primjeri koje imamo, koji se onda po novinama, imamo svih onih televizijskih emisija koji govori o svemu tome lošem. Prema tome, te loše primjere treba smanjiti na najmanju moguću mjeru i zakonom, da zakon bude transparentan. Da imate alat u svojim rukama da zaista vrlo brzo i učinkovito djelujete i kad vidite da imamo loših primjera ne samo zbog njih, nego i za upozorenje za budućnost. Jedna od stvari koja se otvorila u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću je bila tema, dakle oni koji su definirani kao stalni prikupljači humanitarne pomoći, da oni ne moraju za svaki put kad idu ispočetka sa određenom aktivnosti to, nego da imaju nekakva rješenja koja su im stalno stalno prisutna, koja vrijede stalno, od računa i svega ostalog. Meni se čini, a vi ćete to još jedanput vas molim da dobro razmotrite i vidite, da je to opcija i varijanta koja mi se čini da bi bila dobra iz jednostavnog razloga jer tu su alati koje imate puno veći od onih koji se povremeno organiziraju za pojedine situacije i pojedine aktivnosti. Mislim da tu zaista ima mogućnosti da možda te primjedbe još jedanput razmotrite jer vi ih niste al još jedanput razmotrite i stavite zakonske okvire odnosno zakonsko rješenje koje bi to omogućio i pojednostavio život njima da, zapravo da, da im se smanji taj jedan dio kako mi znamo reći te administracije. Druga tema koja se otvorila i koja mislim da je izuzetno važna i ponovo ju ponavljam još jedanput, a to je tema PDV-a, o tome je svaki put kad je riječ o humanitarnim pomoćima otvori se tema PDV-a, otvori se tema da otprilike od svake od tih aktivnosti 20% ide državi, pogotovo one aktivnosti humanitarne pomoći koje su vrlo jednostavne, u kojem zaista vrlo jednostavno sudjelujete, a to su oni telefonski pozivi jer vi negdje sjedeći doma ili nešto ili gledajući ili kad vidite, to se točno vidi znate kad na ekranima pojedinih televizija, dole u onoj gusjenici ide da se skuplja humanitarna pomoć za pojedine aktivnosti, nazovite broj telefona taj i taj, točno se vidi kako to ide. Ja sam i osobno često znala na nekakvim telefonima biti, imala sam osjećaj zapra…, dobro sam se osjećala jer na taj način pomažete i tu su se zaista često javljali od ne znam, starijih ljudi i tu je vječito taj problem PDV-a, dakle to nije, PDV nije vaša tema, nije vaš resor, ali na kraju dana je, to znači treba sjesti s Ministarstvom financija, otvoriti u ovom, u ovom zakonu mogućnost da to bude definirano, a onda zajedno s Ministarstvom financija vidjeti da eventualno oni naprave nekakvu izmjenu odredbe na način na koji to treba biti. Jednom prilikom se je to pitalo, tad je još bio ministar Marić, onda je on probao kao alibi naći neke propise s razine EU da se onda u konačnici vidjelo da tome i nije tako, da se tome može domislit. Vi imate odredbu čl. 18., ali ona zasigurno nije dovoljna u odnosu na ovo što ja govorim. I treća tema je koju želim još jedanput podcrtati, zaista mislim i na prvu mi se to jako dopalo da je dobro ono što ste i vi državna tajnice rekli u uvodnom izlaganju i naglasili, naglašeno je i u obrazloženju ovog zakona da je, dakle jedna novina da ono što iza jedne humanitarne akcije odnosno kad je organizirana humanitarna pomoć ostatak koji je da onda imate mogućnost da ta sredstva, da dakle ministarstvo onda ima mogućnost ta sredstva odnosno materijalna dobra da se usmjeri negdje drugdje. Naravno ministarstvo tu ima zakonodavne okvire odnosno vi tu imate mogućnosti da donosite rješenje. Ono što sam rekla u ime kluba, da se ne ponavljam, ali želim još jedanput naglasit mislim da taj dio jednako tako morate transparentnije i otvorenije definirati da vam se tu ne otvori problem. Dakle, znate da često kad idete i nešto u namjeri da dobro riješite, da dobro definirate, da se dobro realizira, nije svaki put baš uspješnost takva nego vam se onda otvori problem. Mislim da bi bilo dobro da si smanjite mogućnost otvaranja dakle još jedanput ponavljam, mislim da je dobro da si tu izdefinirate da ta sredstva koja su utrošena, koja nisu utrošena vezana uz jednu akciju da se usmjeri akciji koja je slična, koja je na istu temu jer onda na taj način ćete, ćete smanjiti sve one prigovore koji mogu biti i riješite si formalno okvire da zaista imate mogućnost upravljanje s tim svim zajedno. ovo jedan od onih zakona koji naš klub, mi ćemo podržati i podržavamo zakone kojima se to definira, podržavamo zakone jednako tako da jasnije, otvorenije i transparentnije imate sve okvire iz jednostavnog razloga jer na taj način različite zloupotrebe možemo smanjiti na najmanju moguću mjeru. Sigurna sam da se svi loše osjećamo, vjerojatno i vi u ministarstvu i mi ostali kad vidite natpis u novinama d je neka humanitarna akcija završila fijaskom, njih je malo u odnosu na to da vi izdajete otprilike kolko je dana tolko i rješenja godišnje, njih je relativno malo, ali nažalost oni dobiju svjetlo pozornice, a ne sve ono što se napravi dobro i kvalitetno, hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Replika poštovanog zastupnika Kuzmanića. Hvala potpredsjedniče. Uvažena zastupnice Mrak-Taritaš, u potpunosti podržavam što ste sada iznijeli i slažem se s vama da je ovo upravo jedan od onih zakona o kojem bi se praktički svi trebali složiti. Uvođenje reda u ovo je definitivno potrebno, dok ste izlagali pričali ste o PDV-u koji se zaračunava, možda ste propustili primijetiti, možda ste i vidjeli, ali ne znam da li je igdje u zakonu definirano da se naknada za uspostavu poziva teleoperaterima prilikom ovih, prilikom ovakvih akcija bude ograničen odnosno da se ona ne zaračunava jel ne bi bilo lijepo da dok se skuplja neka humanitarna pomoć za nešto neki na tome zarađuju masne novce. Stoga zanima me vaše mišljenje po tom pitanju jer ipak mi smo država koja ima veliko srce, u puno tih humanitarnih akcija se uključuju i naše udruge i naši, od navijačkih skupina do bajkera, do svih živih, a onda na kraju, na kraju toga pojedinci ili teleoperateri iz toga izvuču debelu korist, eto zanima me vaše mišljenje, hvala. **Reiner, Željko Hvala lijepo na vašem pitanju i na vašem promišljanju. To sa teleoperaterima je uvijek problem i dakle nije samo PDV nego i ovo što ste vi rekli zapravo mogućnost zarade teleoperatera, niz problema, meni se čini da je to na određeni način definirano i riješeno, ali zaista treba to još jedanput podcrtati i o tome voditi računa, hvala lijepa. Poštovani zastupnik Ante Bačić bit će slijedeći govornik, izvolite. **Bačić, Ante (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege, čuli smo vezano za ovaj prijedlog zakona, mislim da smo svi tu jedinstveni, da tu neće biti problema oko usvajanja samoga zakona, da svi podržavamo ove izmjene koje idu i prema načelu transparentnosti jel imamo i svjedoci smo sami sudjelovali smo vjerojatno u brojnim humanitarnim akcijama koje su bile pozitivnog karaktera. Mali broj je što su ostali gorki okus u ustima i možda novac nije išao tamo gdje je trebao ići, zato i ova sama načela i uređenost i rokova i trajanje same akcije i podnošenja izvještaja do ožujka koje sada ministarstvo samo nalaže tako da puna podrška ovim izmjenama. Jedino što bi evo apelirao još i ovaj put iako je veliki pomak da samim čl. 12. smo uvrstili i hrvatski Crveni križ i hrvatski Caritas kao vidljive, kao vidljivi stalni pružatelji određene humanitarne pomoći ali bi trebali napraviti tu distinkciju jer preko 60% samih humanitarnih akcija iz samih prikupljanja humanitarne pomoći što smo vidjeli i u razornom potresu i u poplavama i svim požarima, svim nedaćama koje Hrvatsku zadesilo zadnjih godinu, dvije i više hrvatski Crveni križ i hrvatski Caritas su se tu najviše istaknuli kao najbolje organizirane institucije u ovoj državi vezano za humanitarnu pomoć i vidjeli smo i broj tona hrane i ostale pomoći, posebice i samih novčanih sredstava koji su išli preko tih organizacija i znamo da su oni ustrojeni preko svojih županijskih, gradskih i općinskih organizacija. I definitivno bi tu možda nakon čl. 12. trebali ubaciti jednu, jednu rečenicu, jedan amandman jer vjerujem da predlagatelj Vlada i samo ministarstvo to može napraviti i mimo nas, a to je samo da ubacimo znači humanitarnom akcijom ne smatraju se oblici redovitih aktivnosti kojima stalni prikupljači kontinuirano prikupljaju i pružaju humanitarnu pomoć. Znači tu se referiramo na core business i samog Crvenog križa ali i hrvatskoga Caritasa koji stalno svojim planom i programom iz godine u godinu provode određene aktivnosti i jednostavno otvaranjem posebnih računa za svaku humanitarnu akciju koje su njima stalna djelovanja jednostavno administrativno nepotrebno kompliciramo stvari, posebice gledajući zadnje katastrofe koje su se dogodile u RH i gdje je prikazano i pokazano na samom terenu i u praksi da je jednostavno je potrebna brza i hirovita reakcija. Ljudi automatizmom krenu pomagati, žele donirati, žele uplatiti određena sredstva ali iako vjerujem da je ministarstvo brzo izdaje ta rješenja, ali jednostavno kada bi izbacili te privremene i povremene račune, posebice za ove dvije organizacije mislim da bi to puno njima olakšalo da brže izađu na teren i da brže krenu u prikupljanje same humanitarne pomoći, što su ponavljam pokazali nebrojeno puta još od '90-ih do dana današnjega. Znamo normalno i što jedan primjerice hrvatski Crveni križ znači na međunarodnoj, na međunarodnoj osnovi i u međunarodnim samim, samim krugovima. Dobro je što se zakonom olakšala administracija Vidjeli smo ovdje i problematiku i pitanje samoga PDV-a, posebice na ove pozivne brojeve koji prikupljaju određene donacije, ali ponavljam bilo bi logično da je tim organizacijama koje su itekako dobro ustrojene, koje su povezane s lokalnom zajednicom, koje su nacionalno povezane, koje su financirane i od države i od lokalne uprave i samouprave. Znači znamo kako su ustrojeni, znamo tko ih vodi, znamo kako provode svoje aktivnosti, tko je sve zaposlen u tim organizacijama. Jednostavno možemo imati dovoljno povjerenja da im ostavimo tu mogućnost da imaju trajno otvorene račune za pojedine, tj. za većinu svojih aktivnosti koje rade u godini i planiraju iz godine u godinu i podnose svoje izvještaje i normalno do dana današnjega nismo imali nikakvih većih problema s tim. Najveće probleme što smo imali u prikupljanju humanitarne pomoći upravo je bilo sa nekakvim pojedinačnim aktivnostima i prikupljanjima za pojedince ili skupine od određenih zaklada ili grupacija gdje je došlo do određenih, možda malverzacija. Sreća da je to jako mali postotak prikupljanja humanitarne pomoći. One jesu možda ostavile najvećega traga u medijskom prostoru. Jer normalno kada je neki problem, to je najzanimljivije za prenijeti, a ovih 90 i ne znam koliko posto aktivnosti koje je npr. Crveni križ i hrvatski Caritas u svojim biskupijama ili Crveni križ u svojim županijama i gradskim i općinskim organizacijama provode iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, možda ne prolaze toliko atraktivno u medijima. Evo, apeliram još jednom na na Vladu RH na samo ministarstvo. Kažem dovoljno je pogledati statistiku tko zahtjeva rješenja za provođenje prikupljanja humanitarne pomoći, u kojem je to postotku i da to zapravo spada većinom na ove dvije velike i dobro ustrojene organizacije. Omogućimo im i jednostavnije, jednostavniju administrativnu prilagodbu, vjerujem da problema sa transparentnošću neće biti jer su oni jasno i organizirani, jasno provode svoje aktivnosti i podnošenje svojih financijskih i ostalih izvještaja i napravimo tu distinkciju između trajnog prikupljanja i nečega šta je iz godine u godinu određena aktivnost u planu i programu i nešto što se ad hoc povremeno organizira. Zahvaljujem. Repliku ima poštovani zastupnik Okroša. bio na snazi i još uvijek je na snazi, ukupno već 8 godina. Čuli smo koliko je humanitarnih akcija odrađeno, koliko je ljudi, do koliko je ljudi direktno došla ta prikupljena humanitarna pomoć i zapravo svjedoci smo da su i Hrvati stvarno velikog srca i da se uvijek ujedine u pomaganju onim potrebitima, a evo imali smo nažalost i situaciju sa ova dva potresa gdje smo doista vidjeli kako smo u tim situacijama ljudi uvijek velikog srca. Ono što me zanima vaše mišljenje, da li će se ovim zakonom postići da država preuzme odgovornost za očuvanje visoko razvijene ljudske empatije koja postoji u hrvatskom društvu, dakle da li ćemo tim zakonskim okvirom olakšati prikupljanje humanitarne pomoći. Poštovani zastupnik Bačić. **Bačić, Ante (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče, zahvaljujem kolega Okroša na replici. Ja smatram da oćemo ovim zakonom omogućiti i transparentnije djelovanje i prikupljanje humanitarne pomoći, ali i povećati i smanjiti administrativne barijere, ali povećati brzinu pružanje same pomoći. Kao što ste vi napomenuli hrvatski narod je ipak iznimka djelomično na europskom tlu jer je prošao možda mnogo više nedaća u 20. i 21. stoljeću tako da imamo malo jači senzibilitet možda od drugih naroda, brzo uskačemo kada je potrebno i ne gledamo samo možda lokalno nego cijela država diše kao jedno kada je problem neki u pitanju. I vjerujem da ovim zakonom, zato sam i predložio da uz ovo administrativno olakšanje da još napravimo jedan dodatni korak jer ovo što ste napomenuli nakon razornih potresa kada je pitanje prikupljanja pomoći svaka sekunda je bitna i mislim da ovim zakonom ćemo to omogućiti. Hvala predsjedavajući. Poštovani kolega, dakle možemo se složit da je srž ovih izmjena jedan oblik kontrole utrošenosti prikupljenih sredstava, a onda i sami nadzor nad prikupljenim sredstvima što možemo vidjeti u summi summarum iz određenog oblika izvješća koje netko treba dostaviti. Moje pitanje je dakle vrlo jednostavno, mislite li da bi u ovom kontekstu, kontekstu prikupljanja humanitarnih pomoći gdje nam treba brza reakcija i u vidu sprječavanja određenog oblika malverzacija, a i u vidu realnoga stanja u realnome vremenu unutar određene humanitarne akcije, dakle mislite li da bi uvelike pomogla jedan oblik jedinstvene digitalne platforme na kojoj bi se zapravo pokretale sve humanitarne akcije u realnom vremenu, vidjela prikupljen sredstva i distribucija istih? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Bačić. **Bačić, Ante (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Zahvaljujem kolega Kujundžić na ovom pitanju i na ovoj replici. Mogu se složiti s vama i vjerujem da samo ministarstvo i planira jedan oblik elektroničkoga registra koji će ipak prikupljati sve podatke pružatelja same humanitarne pomoći. Vidjeli smo i zadnjih godina posebice ne govorim sad toliko o ovim ad hoc prikupljanjima humanitarne pomoći kad je potrebna brza reakcija možda je izostao taj taj dio samoga registra nego smo tek na koncu određenih aktivnosti primili izvještaj koliko se nečega prikupilo, kako se raspodijelilo. Određene humanitarne aktivnosti, posebice kada je od strane zaklada ili pojedinaca ili za pojedince i skupine to je možda jednostavnije organizirati posebice otvaranjem ovoga posebnog računa ako će to ići preko kontrolinga samoga ministarstva, mislim da tu transparentnost nije nikakvi problem i da se to može javno dati informaciju svima na uvid. Nikolina (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče HS-a. Poštovani kolega pozdravljam vašu raspravu i kao što ste rekli mislim da bi bilo dobro razmotriti do drugog čitanja izmjenu u kojoj jasno stavljamo razliku između stalnih i povremenih prikupljača humanitarne pomoći. Svjesni smo što predstavlja Hrvatski crveni križ u svakoj županiji kao i Hrvatski Caritas u našim biskupijama i kolike ponekad imaju administrativne probleme, ali i često nemogućnost brže reakcije upravo radi podnošenja zahtjeva za rješenje za svaku aktivnost koju provode iz godine u godinu, a tu se radi o ostalim aktivnostima u njihovom programu rada i s time zaslužuju da ih se rekla bi posebnije tretira u ovom prijedlogu zakona. Evo molim vas za vaš komentar. Hvala.

institucije u ovom društvu i koje imaju isključivo jasan jednostavan plan aktivnosti i ono što možemo naglasiti nekakvi cor biznis njihovog djelovanja. Veliki je iskorak da ovim zakonom u čl. 12. stavljamo distinkciju i navodimo posebice i Caritas i Crveni križ, ali smatram ipak da bi morali tom dodatnom jednom rečenicom da upravo humanitarne aktivnosti koje su njima u stalnom planu i programu rada moramo im omogućiti kontinuirano djelovanje i smanjiti tu administrativnu barijeru. Normalno ad hoc može postojati brdo drugih prikupljanja humanitarne pomoći i od istih ovih institucija, ali moramo napraviti tu distinkciju od

neki od nas prije vas naglasili činjenicu oni koji su stalni prikupljači humanitarne pomoći. Dakle bile su i primjedbe je bila na javno izlaganje na zakon gdje su oni ukazali na problem da imaju administrativne probleme, dakle to je neko ko je njemu cor biznis on se stalno bavi s tim. I meni se čini i vi ste na tom tragu i raspravljali da bi bilo dobro kroz zakon definirati i zakon razlikuje one koji su stalno i oni koji su povremeno i ima razlog zašto razlikuje, ali onda treba i u nekim drugim stvarima razlikovati. Dakle, oni koji se stalno bave s tim definirati možda odredbe da se njima administrativno olakša, dakle niko ne želi napraviti da se nešto zamagli ili da se ne vidi samo da bude administrativno lagano jer oni imaju svoj plan rada. U svom planu rada oni kažu što će radit, pa da im se olakša život. Evo pa molim još jedanput zastupnik Bačić. **Bačić, Ante (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Zahvaljujem kolegice Mrak Taritaš na ovome komentaru. Upravo to svi smo na istom tragu, znači postoji nešto što su stalne aktivnosti, što već desetljećima provode organizacije kao što su Hrvatski crveni križ i Hrvatski Caritas i tu treba napraviti distinkciju jel taj administrativni dio gdje vi morate podnositi svako malo zahtjev za određenim rješenjem od određenoga tijela na koji vjerojatno ima pravo i upravnog spora i žalbe, otvaranje posebnog računa sve to zahtjeva određeni vremenski rok. Ja razumim možda i stranu samoga ministarstva upravo ono što smo često naglašavali, a to je ta razina sama transparentnosti možda upravo naglašavanje na tim, na tim poslovnim računima za svakakve, za sve aktivnosti prikupljanja humanitarne pomoći se stavlja bilo, da ne bi došlo do određenih malverzacija. Mislim da možemo imati otvoreno povjerenje u institucije koje su dobro organizirane i koje su jako povezane i proračunski sa samom državom ili lokalnom zajednicom

morat manualno pratiti. Poštovana zastupnica Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega i vi, a i kolega Kujundžić je danas u nekoliko navrata spominjao elektroničku evidenciju humanitarne pomoći koja je potrebna, međutim ovaj zakon upravo to i uvodi i predviđa da bi se elektroničkim evidencijama vezano za humanitarnu pomoć registrirali odnosno prikazali svi procesi koji su vezani za prikupljanje pomoći, zahtjevi, rješenja, prikupljanja sredstva kao i njihova distribucija i to je sve na tragu predloženog Zakona o digitalnog transformaciji. Mislim da to je predviđeno, da je to jako dobro, a ono što je nama uvijek problem kada razgovaramo o humanitarnoj pomoći to su te poneke i pojedinosti, zloupotrebe. Javnost treba znati da prikupljač humanitarne pomoći mora biti registriran i evidentiran ako ide nešto osobno preko Feisa to je protuzakonito i tu naši ljudi nažalost nasjedaju. Tako da bi možda i ova digitalna transformacija svakako pridonijela i sprječavanju …/Upadica Željko

Normalo da određeni mali postotak malverzacija dovede određeno tijelo da ono šta se kaže možemo karikirati da puše na hladno, tako da neke te ad hoc aktivnosti koje se provode na društvenim mrežama koje nisu kontrolirane od države mogu stvoriti određene poteškoće i određene probleme poslije i kaznene prijave i prevare i sve što može proizaći iz toga, ali definitivno ovaj ministarstvo je na tragu upravo takvoga elektroničkoga registra i mislim da idemo samo sve više i više u doba digitalizacije, a s time i, s time i jače transparentnosti. Zahvaljujem. **Reiner, Željko Hvala. Poštovani kolega slažem s jedne strane sa predlagačem ovog zakona da sve mora biti transparentno, da ne treba tu biti nekakvih iznimki. Također se slažem i s vama, a i bile su i tu i rasprave u e-savjetovanju da nije dobro da za one koji su stalni pružatelji pomoći bude previše administriranja, birokracije, dokumentacije itd. To je pogotovo važno u kriznim situacijama katastrofama itd. Između ostaloga bila je sad evo nedavno situacija i sa našim navijačima u Grčkoj čije cirkusiranje ne podržavam, ali je problem bio što se ljudima trebala pružiti nekakva financijska pomoć i lijekovi, a bile su zapreke oko administracije i to smo čak i na Odboru za obitelj, mlade i sport raspravili i takve stvari treba riješiti.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Zahvaljujem kolegici Marić. Što se tiče Članka 12. znači moramo definitivno pohvaliti ovaj ministarstvo što je uvrstilo Članak 12. i što je eksplicite napomenulo i Hrvatski Crveni križ i sami Hrvatski Caritas kao dva najveća oblika pružatelja pomoći tj. prikupljanja humanitarne pomoći u RH kao kao institucije koje, na koje najviše rješenja ide i na koje se najviše rješenja izdaje. Što se tiče moga prijedloga, a to je i na tragu normalo i s kolegama iz Crvenog križa koji su i bili aktivni u samome e-savjetovanju i vjerujem da će to ministarstvo u konačnici i razmotriti. Znači samo taj dio da humanitarne akcije se ne smatraju oni oblici redovitih aktivnosti. Znači ono šta, što se provodi iz godine u godinu i što je u planu i programu takvih, te dvije institucije …/Upadica Željko

Svjedoci smo da se naši sugrađani rado i često uključuju u razne humanitarne akcije što pak je ljudi koji se nađu u teškim situacija od izuzetne pomoći. Kolega Bačić smatrate li da je humanitarni rad u Hrvatskoj dovoljno razvijen ili bi ga nekim novim rješenjima trebalo dodatno poticati?

hrvatski narod je tu ipak ja mislim radi svega što je prošao dijelom malo osjetljiviji od nekih drugih što se tiče pružanja humanitarne pomoći da imamo tu mislim jako jasno i izrazito izraženu svijest kada se dogodi određena katastrofa ili određeni problem jako brzo reagiramo i jako brzo krećemo u prikupljanje humanitarne pomoći, ali i humanitarnog rada. Tako da trebamo definitivno zahvaliti i svim volonterima koji rade kroz ovakve institucije ili ovakve udruge. Mislim da je to jako dobro razvijeno kod nas i da tu nemamo što nešto posebno ovaj pripomoći. više ići na nadzor, a to je od strane ministarstva jer imamo ja mislim jako veliki broj udruga koje se bave različitim pitanjima i različitim oblikom pomaganja, tu trebamo ić više na nekakav nadzor i kontrolu. Sada će govoriti poštovana zastupnica Dalija Orešković. Nema je, gubi pravo na govor, pa će onda govoriti poštovani zastupnik Ivan Ćelić. Izvolite. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je prvo čitanje Zakona o humanitarnoj pomoći, prvi put je taj zakon bio reguliran prije osam godina, sada se nalazimo pred prvim čitanjem novog prijedloga zakona. Danas smo čuli jako puno dobrih stvari koje su vezane za pružanje humanitarne pomoći u RH, naravno tu su istaknuti Hrvatski crveni križ Hrvatski Caritas kao primjeri dobre prakse kao svijetli primjeri. Naravno da tu trebamo spomenuti i određene zaklade poput Zaklade za djecu Hrvatske koji od 1991.g. osnovala osnovala supruga prvog hrvatskog predsjednika gospođa Ankica Tuđman. Naravno da tu treba spomenuti i Hrvatsku mrežu protiv siromaštva kojoj je cilj utjecati na iskorjenjivanje siromaštva putem zagovaračkih politika, utjecajem na javne politike, pokretanjem različitih inicijativa. U svemu tome je vrlo važna uloga i Hrvatskog zavoda za socijalni rad odnosno intersektorska suradnja koja može pridonijeti borbi protiv siromaštva, ublažavanju siromaštva i rizika od siromaštva, a to je itekako povezano sa zakonom kojim se regulira ova djelatnost. Ovaj zakon dakle govori o području humanitarne pomoći u RH, kada gledamo o inozemstvu to je regulirano drugim zakonom, Zakonom o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu. Svjedoci smo ne samo globalne pandemije covida-19 nego i svih prirodnih katastrofa koje se događaju u nekom pojačanom obimu, a koje su povezane sa klimatskim promjenama, pa smo dakle više puta danas spominjani Hrvatski Caritas i u tom kontekstu trebamo spomenuti najnoviji potresi koji su se dogodili na području Maroka i prikupljanje pomoći Hrvatskog Caritasa kao dijela Caritasa Internationalisa. Kao i Hrvatski Caritas koji ima svoj model 3C dakle tri razine, razine župnih Caritasa, biskupijskih odnosno nadbiskupijskih Caritasa i nacionalnog Caritasa po sličnom primjeru radi i Hrvatski crveni križ koji ima općinska, gradska i županijski strukturirane organizacijske cjeline koje sve međusobno daju jedan učinkoviti sustav. Kako učiniti humanitarnu pomoć, pomoć obiteljima u potrebama da budu brze, ciljane, transparentne što je moguće manje administrativno rasterećenje i ja vjerujem da će donošenje ovog Zakona o humanitarnoj pomoći tome pridonijeti. Dakle, naravno da postoje određene obveze kako bi se vidjela transparentno da dođe se do krajnjeg korisnika i ta humanitarna pomoć kako bi bila od pomoći onim ljudima koji su u potrebi, koji su osiromašeni zbog bolesti, zbog nezaposlenosti i generalno gledano siromaštva, mi tu imamo i određene rizične skupine nekako je naša populacija najosjetljivija na potrebe djece, ne smijemo tu zaboraviti osobe starije životne dobi i potencijalnu socijalnu isključenost osoba starije životne dobi. U tom kontekstu treba pohvaliti i nastojanja resornog ministarstva, prije dva dana su potpisani ugovori o izgradnji i opremanju 18 centara za starije osobe u vrijednosti od 160 milijuna eura čime će biti omogućeno novih 1800 smještajnih kapaciteta. Naravno da to nije dovoljno, da tu treba raditi i o jačanju izvan institucijskih usluga. Generalno gledano proteklih nekoliko godina jako puno napravljeno na širenju mreže socijalnih usluga, samo sa ovim ugovorima i implementacijom tih ugovora bit će omogućeno korisne stvari za više od 4.500 krajnjih korisnika što je financirano preko NPOO-a, državnog proračuna, ali i angažmana jedinica lokalne samouprave. Dakle, samo tri županije nisu aplicirale u ovome trenutku, sve županije koje su aplicirale dobile su sredstva za otvaranje tih centara za starije osobe što mislim da je itekako bitno. Tu također moramo spomenuti u kontekstu osoba koje su osobito izložene riziku od siromaštva i osobe s teškim duševnim smetnjama koje su puno puta beskućnici i kao takve potrebne skrbi i primjene ne samo kontinuirane zdravstvene zaštite nego i svih mjera koje pružaju zavodi za socijalni rad i stručnjaci koji rade u tim institucijama. Svakako pozdravljam donošenje novog Zakona o humanitarnoj pomoći i nadam se da će biti ovo još jedan korak u borbi protiv siromaštva. Nadamo se da neće biti potrebno gotovo svaki dan pokretati neki novi projekt, neku novu humanitarnu pomoć nego da će bolji socijalni standard pridonijeti da ta humanitarna pomoć možda ode onima kojima je potrebnije kao što su ljudi koji su pogođeni ratom u Ukrajini, Siriji ili slično. Hvala. Poštovana zastupnica Marić ima repliku. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani kolega, govorila sam u ime kluba pa ću se sad malo i tu vama u replici referirati na humanitarne akcije koje se odnose na područje zdravstva. Znači sami smo vjerojatno, evo, sudjelovali u tim humanitarnim akcijama, donacijama, kad su u pitanju, u pitanju liječenje oboljele djece. Bilo bi idealno da naš javnozdravstveni sustav pokriva sve te potrebe i kad su u pitanju i eksperimentalna liječenja i operacije koje se ne provode u Hrvatskoj, ali i oni lijekovi koji postoje na listama u Hrvatskoj, ali iz nekog razloga nisu odobreni kao što je bio slučaj sa djevojčicom Lavom Petušić. Čini mi se da je tu, možda ministarstvo nije dobro reagiralo i nije zapravo obavijestilo javnost zbog čega kod nas nije odobreno, recimo, konkretno, korištenje lijeka za, evo, dotičnu djevojčicu pa onda postoji stalno nekakav dojam u javnosti, da država, eto ne želi uložiti u liječenje djece. Svi se onda uključimo u humanitarne akcije, ali mislim da Poštovani zastupnik Ćelić. takvih humanitarnih akcija manjega broja u RH. Tu uvijek moramo biti oprezni, naravno, kao što sam i rekao u svojoj pojedinačnoj raspravi, naravno da svi jako senzibilni kada se radi o djeci, osobito o djeci koja imaju određene zdravstvene poteškoće, mislim da tu treba prije svega, poštovati pravila i uzuse ono što su službene medicinske indikacije. Ponekad se i tzv. off-label indikacije budu osnova za organiziranje određenih humanitarnih akcija. Ja želim vjerovati da ćemo jednoga dana živjeti u RH u kojoj neće biti potrebne humanitarne akcije za prikupljanje lijekova i mislim da tu resorno ministarstvo ulaže maksimalne napore da to bude i realizirano. Međutim, na terenu se potom počinju događati problemi sa prihvatom skupljene pomoći pa to onda uz već često teško stanje stvara dodatne probleme na terenu. Smatrate li, kolega Ćelić, da bi u takvim situacijama trebalo dodatno koordinirati te akcije Hvala. Hvala. Poštovani kolega Srpak, mi smo zapravo vidjeli, a to je nekako jako došlo do izražaja za vrijeme pandemije Covida-19, gdje smo nekako sami sebi ponovno posvijestili važnost i civilne zaštite jer civilna zaštita je tu izuzetno bitna kada se događaju određene prirodne katastrofe i tu zapravo isto tako određene norme postojećeg zakona su zapravo bile zapreka u nekoj brzoj i ekspeditivnoj reakciji, tako da se nadam da će sa ovim novim zakonom vezano za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, upravo u situacijama koje su izazvane nekom krizom omogućiti da se promptnije reagira i da se čim prije realizira situacija kako bi se pomoglo što većem broju žrtava, konkretno, određene prirodne katastrofe. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Poštovani kolega, dakle vi ste uvodno govorili o zakladama pa bih ja podcrtala i zakladu Solidarna koja je jednako tako izuzetno bitna i važna, ali glavninu svoje rasprave ste posvetili jednoj temi koja zaista iziskuje ozbiljniju, mislim, vrlo ozbiljnu raspravu u ovom Saboru, a to je rizik od siromaštva od starih osoba kojih je sve više u riziku od siromaštva, dobro je da se sredstva iz NPOO-a koriste za izgradnju domova, ali to je jedan proces koji traje. Ali postoji i nekih drugih modela koji su poznati u nekim drugim zemljama, ja ne mislim da su to modeli koji se mogu propisati, prepisati jer svaka zemlja i svaki narod ima svoje neke specifičnosti, tako i mi, ali tema pomoći u kući, tema različite aktivnosti, mislim da zavrjeđuje temu i zavrjeđuje i temu i kad se, kad je sad i rasprava o humanitarnoj pomoći iz jednostavnog razloga što je to nešto što ćemo u budućnosti imati sve više i više i o tome moramo raspravljati, ako je mjesto za raspravu i tu pa … .../Upadica: Poštovani Hvala. Poštovana kolegice Mrak-Taritaš. Zapravo ta borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti osoba starije životne dobi je na svojevrstan način imperativ, nije rješenje u tome da mi otvorimo ne znam koliko domova za starije i nemoćne osobe, da opremimo bolničke odjele, evo, trenutno je pred finalizacijom i rekonstrukcija Odjela psihogerijatrije u Klinici za psihijatriju Vrapče, to nije jedna, jedno, to je samo jedan dio problema, naravno. Tu treba raditi na centru za pružanje usluga u zajednici jer vidjeli smo zapravo da su te osobe starije životne dobi koje nerijetko žive same bile nažalost najveće žrtve i tijekom Covid-19 pandemije, ali naglašavam, dale tu je važan multidisciplinarni pristup, intersektorska suradnja, uključenost gradova, županija, države i osviještenost ljudi koji žive u RH. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Bačić. Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovani kolega Ćelić. Spomenuli ste sami, a ovaj segment možda i nismo toliko naglašavali u svojim raspravama, a to je pružanje ili prihvat strane humanitarne pomoći. Hrvati su često i preko određenih zaklada i udruga sudjelovali u prikupljanju i pružanju pomoći i prema stranim državama. Mislim da sam vidio neki podatak da je to nekakvih 10% od od ukupnog pružanja humanitarne pomoći, ako je od strane strane fizičke osobe. I sami ste kao liječnik aktivni u više udruga i sudjelovali ste i u raznim zakladama koje su usmjerene na prihvat i pružanje same humanitarne pomoći, ali i sudjelujete i u radu sa određenim stranim organizacijama pa me zanima je li smatrate da je to dobro uređeno i koliko smo upravo aktivni u pružanju pomoći van države i prihvata strane pomoći unutar RH. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Ćelić. Hvala. Poštovani kolega Bačić, dakle kao što sam spomenuo postoji Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu. Tu zapravo RH kao zemlja članica Europske unije koordinirano djeluje sa ostalim zemljama članicama. Tu smo vidjeli dakle humanitarnu pomoć koja je išla prema zemljama trećeg svijeta oko cjepiva protiv Covida 19 i zapravo kada pogledamo na razini Europske unije postoji generalni direktorat za civilnu zaštitu i operacije humanitarne pomoći gdje je Hrvatska angažirana, a zapravo to ako gledamo u kontekstu migracija koje sve više i više postaju i predizborno pitanje, tu je uloga dakle ujedinjenog homogenog djelovanja svih zemalja članica Europske unije i pružanja humanitarne pomoći u borbi protiv migracija, vrlo aktualna i vrlo potrebna. za 18 županija u RH sredstva kojima će se sufinancirati izgradnja takvih domova za starije i nemoćne, a nažalost smo i svjedoci smo sve većeg i bržeg starenja stanovništva. Ne samo u RH nego i u Europskoj uniji. Pa evo smatram da su to hvale vrijedi projekti, ali isto tako treba istaknuti da je za, ako se ne varam, za samo 8 njih su sredstva stigla iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a da je Vlada tu prepoznala potrebu i našla sredstva da se ukupno njih 18 izgradi, čime bi se stvorilo gotovo 1800 fiksnih mjesta, ležajeva za smještaj potrebnih ljudi

Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Okroša. Dakle spomenuo sam, samo tri županije nisu aplicirale. To su Vukovarsko-srijemska, Varaždinska županija i Grad Zagreb, koji ima status županije. Tu nisu bila dostatna sredstva preko Nacionalnog plana oporavka o otpornosti ali je resorno ministarstvo predložilo i Vlada RH to prihvatila, da sve one županije koje su aplicirale da dobiju novčana sredstva za nove mogućnosti za starije osobe, ali ovdje bi dakle ponovno podcrtao. Domovi za starije i nemoćne osobe su onima kojima su uistinu potrebni. Mi moramo osobama starije životne dobi omogućiti da one, ako je ikako to moguće ostanu u svojim domovina, u svojim kućama, a za to je potrebno naravno razvijanje različitih izvaninstitucijskih usluga poput obilazaka i pružanja adekvatne pomoći tim osobama. One pomoći koja je njima potrebna.

Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena državna tajnice sa suradnicom. Evo, u ime Kluba zastupnika HDZ-a reći ću nešto, nekoliko rečenica u svom završnom izlaganju na temu Zakona o humanitarnoj Imali smo prilike čuti postojeći zakonski okvir koji je na snazi 8 godina i tijekom kojih 8 godina od 1. studenoga 2015. do 31. prosinca 2022. godine, čuli smo da su nadležna upravna tijela donijela ukupno 215 rješenja kojima se neprofitnim pravnim osobama u RH odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći. Najveći broj rješenja donesen je na zahtjev hrvatskog Crvenog križa i njegovih ustrojstvenih oblika, dakle gradskih, općinskih i županijskih društava Crvenog križa. Njih 115. Dok je 15 rješenja doneseno na zahtjev hrvatskog Caritasa i drugih ustrojstvenih oblika Caritasa kao što su biskupijski i nadbiskupijski Caritasi. Na zahtjev različitih zaklada doneseno je 16 rješenja, a na zahtjev vjerskih zajednica i drugih neprofitnih pravnih osoba doneseno je ukupno 69 rješenja. Zakon u pojedinim dijelovima je možda otežavao provedbu određenih inicijativa u prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći, poglavito u situacijama izazvanim nekom krizom, nesrećom ili katastrofom. Primjerice potres koji je pogodio grad Zagreb i Sisačko-moslavačku županiju 2020. godine. Poplave u raznim dijelovima zemlje i slično. Kada upravo žurno treba spašavati i zaštititi živote i imovinu većeg broja žrtava odnosno kroz različite humanitarne aktivnosti pomoći određenim pojedincima ili socijalno osjetljivim skupinama. Također u primjeni zakona uočene su određene nejasnoće koje dovode do poteškoća u primjeni zakona, primjerice neusklađenost rokova za dostavljanje godišnjih izvješća o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći. Rast broj humanitarnih akcija koje nisu organizirane u skladu s važećim zakonom, trajanje humanitarne akcije i nemogućnost njezina produljenja u izvanrednim okolnostima. Uslijed opasnosti za život ili zdravlje ljudi odnosno prekida humanitarne akcije i potreba otvaranja računa za humanitarnu akciju ako se u akciji prikupljaju isključivo materijalna dobra. Što se uređuje ovim prijedlogom zakona? Uređuje se pojam stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći. Stalnim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći smatraju se svi oblici kontinuiranog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći koje provodi stalni prikupljač humanitarne pomoći. Ovim prijedlogom zakona o humanitarnoj pomoći, uređuje se način priznavanja statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći te se definiraju subjekti koji su ovlašteni nadležnom upravnom tijelu podnijeti zahtjev za priznavanje takvoga statusa. Prijedlogom zakona definiraju se subjekti koji su ovlašteni nadležnom upravnom tijelu podnijeti zahtjev za priznavanje statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći, a to su Hrvatski Crveni križ, Hrvatski Caritas, zaklade i druge neprofitne pravne osobe registrirane u RH ako ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom. Uređuju se i uvjeti koje moraju ispuniti neprofitne pravne osobe u svrhu stjecanja statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći. Uređuju se obveze stalnih prikupljača humanitarne pomoći prema nadležnim upravnim tijelima, kao i dostavljanje dokumentacije kroz elektroničku evidenciju, najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Određuje se dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za provođenje humanitarne pomoći. Isto tako bitno je da se uređuje trajanje humanitarne akcije, po važećem zakonu je to bilo 90 dana, organizatoru humanitarne akcije daje se širi vremenski okvir za provođenje humanitarne akcije tj. mogućnost produljenja trajanja humanitarne akcije za najduže 90 dana ako to zahtijevaju aktivnosti, ali i mogućnost prekida humanitarne akcije ako je potreba korisnika humanitarne akcije podmirena il je prestala ili su nastupile okolnosti koje priječe daljnje provođenje humanitarne akcije. Čuli smo danas i kroz iznošenje stavova kroz, izlaganje kroz klubove zastupnika, kroz pojedinačne, kroz pojedinačne rasprave, ali i kroz replike predlagatelja, čuli smo čitav niz dobrih primjera i smatram da je ovo zakon koji će dobrim dijelom ujediniti i vladajuće i oporbene, a Klub HDZ-a podržat će ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa, time zaključujem raspravu o ovom zakonu, o njem ćemo glasovat kad se steknu uvjeti. Sad ćemo napravit jednu kratku stanku do 2 i 5 minuta, pa se opet vidimo. STANKA